Dobar dan svima. S nama su učenice i učenici Obrtničke tehničke škole iz Dubrovnika i jako nam je drago što su s nama, možete se i dići.…/Pljesak./… Kao što vidite ima uvijek više posjetitelja nego zastupnika, tako. …/Upadica iz klupe: Petak

gospođe i gospodo zastupnici, sukladno čl. 226. st. 2. Poslovnika predložit ću dopunu dnevnog reda 19. sjednice sa 16 novih točaka. Prijedlog dopune dnevnog reda dostavljen je elektroničkim putem, tako da ga ne moramo pročitati. Čl. 225. Poslovnika određuje da se najprije odlučuje o prijedlogu da se pojedini zakon donese po hitnom postupku. Ima li tko od zastupnika primjedbi,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 iz klupe: Ne./… Ne, dobro, usvojeno. Ako nema primjedbi smatram da je prihvaćen prijedlog za provođenje hitnog postupka sukladno čl. 205. Poslovnika. Kako sukladno tom istom članku u st. 4. pisanih prigovora na preostale točke prijedloga dopune iz dnevnog reda nije bilo, utvrđujem da su sve predložene točke uvrštene u dnevni red 19. sjednice. Poštovani zastupnici i zastupnici, Odbor za obranu predložio je temeljem čl. 247. Poslovnika HS da provedemo objedinjenu raspravu o prvih 10 točaka dnevnog reda predviđenog za danas, predviđenih za danas. Jel je neko protiv tog prijedloga? Ako nije u…, je, nije? Nije, nije, dobro. Par kondicija. Ako nije, utvrđujem da ćemo provest objedinjenu raspravu o navedenim točkama. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 54. Zakona o obrani i čl. 172. Poslovnika HS-a. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. Predstavnik predlagatelja je ovdje prisutan, državni tajnik u Ministarstvu

Hvala vam g. predsjedavajući. Tražimo stanku u ime Kluba Hrvatskih suverenista u trajanju od 10 minuta kako bi hrvatskoj javnosti i svima vama kolegice i kolege predočili složenost problema u kojima se trenutno RH nalazi. Upravo predlažući ove međunarodne misije u kojima i dosad hrvatski vojnici sa radošću sudjeluju i sa velikim uspjehom i sa svim pohvalama moramo se mi kao Hrvatski suverenisti osvrnuti i na izgledne opasnosti za nacionalnu i vojnu sigurnosti, osobito u duhu odbijanja daljnjeg financiranja Američkog senata Republici Ukrajini koja je agresivno napadnuta od strane Rusije. Tako mi Hrvatski suverenisti vidimo da paralelno sa upućivanjem HV-a u strane misije NATO-a i to vrlo ozbiljne sada, vrlo rekao bi stupanj sigurnosti i opasnosti se bitno podigao u te misije prednje prisutnosti i ojačane budnosti, misije eura, euro, misija u Sredozemlju itd., predlažemo i želimo da to naš predlagač prenese predsjedniku Vlade, da paralelno sa slanjem naših snaga u misije izvan Hrvatske, rade ozbiljno na tome da podignu razinu vojne spremnosti kako pričuvnih snaga, tako i novačenja ljudi, naše mladosti koja je od 2008. potpuno izvan sustava bilo kakve vojne obuke. To su problemi za RH, ne znamo kada će i gdje će biti koja članica NATO pakta napadnuta, a kako ćemo se mi Hrvati branit?

iako je u svijetu situacija sve složenija i složenija i sukobi su sve veći i veći na relaciji Pantovčak-Ministarstvo obrane sukobi su sve manji i manji. E sad, kako se na Pantovčaku ništa nije promijenilo, Predsjednik Republike i dalje je ostao Predsjednik Republike, a u Ministarstvu obrane se promijenilo, dakle imamo novog ministra, logičan zaključak je da je problem bio u ministarstvu i bivšem ministru obrane što naravno onda daje drugo svjetlo na sve ono što se događalo prije toga za što je premijer vrlo ustrajno i odsudno branio svog bivšeg ministra kojemu je zadatak očito bio da radi probleme sa Predsjednikom Republike. Kolega Deur imate još minutu da smislite što ćete odgovorit. Ja bih u tom smislu želio spomenuti još jednu stvar koja je bila aktualna prošli mjesec, a to je glasanje Hrvatske u Ujedinjenim narodima, ovo, ovo glasanje dakle o primirju u Izraelu i Izraelu i Palestini obzirom da tu imamo jednu mirovnu misiju koja ide u tom dijelu svijeta. Mislim na ovu u Iraku, zanima me postoje li sigurnosne procjene jesmo li sada malo više izloženiji nego što smo bili prije tog našeg nepotrebnog istrčavanja u društvo 14 velesila poput, poput Mikronezije, Nauru, Fidžija i ostalih ragbi velesila u svijetu umjesto da smo se naravno držali uz naše saveznike iz EU koji su najveći dio njih bili suzdržani. Klub SDP-a će pozdraviti primirje koje vlada na relaciji Ministarstvo obrane-Predsjednik Republike i podržat ćemo i ove odluke o upućivanju u mirovne misije. Hvala. **Radin, **Krstulović Opara, Andro (HDZ)** Hvala lijepa. 238. članak je povrijeđen. Kolega Bauk iz ne znam kojeg razloga opet bagatelizira suverenu i kvalitetnu odluku RH da glasuje principijelno u vijeću, u generalnoj skupštini UN-a i zajedno sa Češkom, Mađarskom, Austrijom, SAD-ma i ostalim zemljama bude protiv licemjerne odluke zemalja koje su tražile zaustavljanje …/Upadica Radin: Hvala./… ratnih djelovanja u Palestini ne zaustavljajući agresora Hamas. Dakle molim lijepo, ne miješajte argument i ne rugajte se suverenoj odluci RH da glasuje principijelno na osnovu iskustava koje je Hrvatska …/Upadica

povrede Poslovnika, čl. 238. Kolega Krstulović ja ne bagateliziran suverenu i po mom mišljenju nekvalitetnu odluku RH da glasa, ja dapače naglašavam, izrazio sam zabrinutost zbog sigurnosti naših vojnika u tom dijelu svijeta da nešto bagateliziram onda ne bi izražavao zabrinutost nego bi rekao svejedno mi je. A što se tiče društva zemalja u koje smo upali, njih je 14 od 160 i nešto, to je ispod 10%, čak manje nego što recimo Most ima rejtinga, a njih bagatelizirate. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Dobro, ova replika na repliku je također replika pa onda ide opomena. Gospodin Mažar povreda Poslovnika. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedavajući. Čl. 238. Pa kolega Bauk kako ova Vlada RH itekako svjesno i odgovorno vodi vanjsku politiku u interesima RH za razliku od vas i vaših odluka i vašega glasovanja, a da se ne vraćamo i da se ne sjećamo i lex Perkovića kada ste cijelu EU okrenuli kontra nas i kada ni Njemačka nije došla da proslavi naš ulazak. Toliko o tome tko, kako i u čijim interesima glasa. Replika replike na repliku je također replika pa onda ide također opomena. Šš, molim vas, molim vas, I sada prije sam zaboravio reći da su raspravu proveli Odbor zakonodavstva i Odbor za obranu ali nisam pogriješio kad sam rekao da je s nama gospodin Zdravko Jakop, državni tajnik u Ministarstvu obrane. Želi li uzet riječ? Da. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici u skladu sa Ustavom RH, oružane snage RH imaju tri temeljne zadaće. Prva je obrana RH i saveznica, zatim doprinos međunarodne sigurnosti i pružanje potpore civilnim institucijama. Dozvolite mi da danas u ovom visokom domu predstavim prijedloge odluka kojima će Hrvatska vojska nastaviti ispunjavati svoju drugu zadaću odnosno nastaviti s doprinosom međunarodnoj sigurnosti, sudjelovanjem u NATO, EU i koalicijskim misijama, operacijama i aktivnostima. Aktualna narušena međunarodna geopolitička i sigurnosna arhitektura jasno demonstrira važnost zajedništva i suradnje sa saveznicima i partnerima radi doprinosa međunarodnoj sigurnosti ali i odvraćeni i obrane, jer svjedoci smo da prekrajanje granica nisu koncepti koji pripadaju prošlosti nego predstavljaju program određenih političkih aktera danas. RH je nažalost iskusila kako je biti žrtvom agresije. Uspješno smo se obranili i stekli suverenitet nad našim teritorijem te postali primjer uspješne reintegracije. Od korisnika međunarodne pomoći tijekom prošli smo kroz uspješnu transformaciju i postali članovi najvažnijih političkih vojnih organizacija kao što je EU i NATO. članstvo u tim organizacijama je jedan od temelja naše nacionalne sigurnosti ali isto tako nosi zadaće i obaveze kao što je doprinos zajedničkim, zajedničkom međunarodnom angažmanu. Hrvatska vojska ima dugu tradiciju misije i zadaće sudjelovanja u operacijama, misijama i drugim aktivnostima u inozemstvu. Prvi pripadnici naših Oružanih snaga još su 1999. godine bili upućeni i u promatračku misiju UN-a u Sierra Od tada pa do danas Republika Hrvatska je napravila značajan iskorak u opsegu, ali i kvaliteti svog doprinosa, a do sada je u operacijama, misijama i drugim aktivnostima u inozemstvu sudjelovala ukupno 11130 pripadnika Hrvatske vojske. Trenutačno Oružane snage Republike Hrvatske sudjeluju u ukupno 11 operacija, misija i aktivnosti u inozemstvu u okviru Sjevernoatlantskog saveza EU ili UN-a sa ukupno 313 pripadnika ovog trenutka. Prilikom razmatranja o angažmanu Oružanih snaga Republike Hrvatske osim doprinosa međunarodne sigurnosti neke od glavnih odrednica o kojima vodimo računa su njihov pozitivni utjecaj na osnaživanje nacionalne sigurnosti, te održavanje postojećih i usvajanje novih vještina Oružanih snaga kao i doprinos interoperabilnosti sa Oružanim snagama naših partnera i saveznika. U skladu sa tim pred vama se nalaze prijedlozi odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama, misijama i drugim aktivnostima u inozemstvu za 2024. godinu. Na NATO summitu u Varšavi 2016. godine saveznice su usvojile niz odluka radi jačanja, odvraćanja i obrane NATO-a. To uključuje pozicioniranje borbenih skupina na istočnom krilu saveza kroz aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Estoniji, Latviji, Litvi i Poljskoj. Republika Hrvatska se uključila u provedbu ovih aktivnosti povremenim angažmanom u Litvi i stalnim u Poljskoj. Aktivnost ojačane prednje prisutnosti u Republici Poljskoj provodi se pod vodstvom SAD-a uz sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, Rumunjske i Republike Hrvatske. U ovoj aktivnosti sudjelujemo od 2017. godine i do sada su sudjelovala 784 pripadnika. Trenutno se u Poljskoj nalazi 67 pripadnika Hrvatske vojske. U sklopu te aktivnosti u Republici Poljskoj 2024. godine predlaže se uputiti do 90 pripadnika Oružanih snaga sa bitnicom, pancer haubica 2000 uz mogućnost rotacije. Na NATO summitu u Madridu u srpnju 2022. godine NATO je nakon ruske agresije na Ukrajinu uspostavio dodatne borbene skupine u središnjoj i jugoistočnoj Europi. To uključuje i pozicioniranje borbenih skupina u Mađarskoj, Slovačkoj, u Rumunjskoj i Bugarskoj pod nazivom „aktivnosti ojačane budnosti“. U aktivnosti ojačane budnosti u Mađarskoj vodeća nacija u borbenoj skupini je Madžarska uz sudjelovanje SAD-a, Talijanske Republike i Republike Hrvatske. Oružane snage Republike Hrvatske u ovoj aktivnosti sudjeluju od 2022. godine. Do sada su sudjelovale sa 193 pripadnika i trenutačno je u Mađarskoj 65 pripadnika Hrvatske vojske. Stoga se u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a u okviru borbene skupine u Mađarskoj tijekom 2024. godine predlaže upućivanje do 200 pripadnika Oružanih snaga uz mogućnost rotacije. Povećanje broja pripadnika u ovoj aktivnosti omogućuje Oružanim snagama prilagođavanje strukture upućenih snaga radi razvoja vlastitih sposobnosti, a ujedno je u skladu sa prilagodbom borbenih skupina NATO-a koje će se provesti u predstojećem razdoblju. Isto tako, treba imati na umu kako je razvoj borbene skupine u Mađarskoj značajno i s komplementarnim razvojem multinacionalnog divizijskog zapovjedništva Centar kojeg su osnovale Republika Hrvatska, Mađarska i Republika Slovačka. Pred vama je i prijedlog za sudjelovanje u novoj aktivnosti ojačane budnosti u Republici Bugarskoj uspostavljeno nakon ruske agresije na Ukrajinu. Vodeća nacija u ovoj borbenoj skupini je Talijanska Republika uz sudjelovanje SAD-a, Helenske

na njegovom istočnom krilu. S tim u vezi predlažemo u 2024. godini angažman do 10 pripadnika Oružanih snaga u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a pod vodstvom Talijanske Republike u Republici Bugarskoj. Na NATO summitu u Bruxellesu 2018. godine države članice saveza donijele su na zahtjev iračke vlade i u suradnji sa globalnom koalicijom za borbu protiv ISIS-a, odluku o o uspostavi NATO misije u Iraku sa mandatom u potpori izgradnje obrambenih sposobnosti i napora iračke Vlade u stabilizaciji zemlje i borbe protiv terorizma. Oružane snage Republike Hrvatske sudjeluju u ovoj misiji od 2018. godine, a do sada je sudjelovalo 60 pripadnika. Nakon rotacije snaga koja je u tijeku u području operacije nalazit će se šest naših pripadnika. U misiji potpore miru, NATO misije u Iraku u 2024. godini predlaže se upućivanje do 10 pripadnika Oružanih snaga uz mogućnost rotacije. Operacija potpore miru „SEA GURARDIAN“ je NATO operacija započeta 2016. godine koja pridonosi razvoju regionalne pomorske sigurnosti borbe protiv terorizma, osiguranju slobode plovidbe i borbi protiv …/Govornik se ne razumije./… oružja za masovno uništenje, zaštiti infrastrukture te razvoj sposobnosti ratnih mornarica, partnerskih država u Sredozemlju. Oružane snage RH sudjeluju u ovoj operaciji od 2018. godine i do sada su sudjelovala 262 pripadnika. Ove godine smo u dva navrata upućivali brod Hrvatske ratne mornarice u područje operacije što je svakako doprinijelo razvoju vještina naše mornarice, interoperabilnosti sa saveznicima. Nakon završene dvije rotacije trenutačno u ovoj operaciji nemamo angažiranih pripadnika. Stoga se u operaciji potpore miru SEA GUARDIAN u Sredozemlju predlaže 2024.g. upućivanje do 35 pripadnika oružanih snaga i brod Hrvatske ratne mornarice uz mogućnost rotacije. U listopadu 2014.g. ustrojene su združene višenacionalne … organizirane snage u operaciji INHERENT RESOLVE kao koalicijske snage ustrojene i organizirane protiv tzv. Islamske države. Operacije se provode u Kuvajtu i Iraku pod vodstvom SAD. oružane oružane snage sudjeluju od 2017.g. u ovoj operaciji isključivo sa stožernim časnicima u zapovjedništvu operacija. Ukupno je sudjelovalo 10 pripadnika, a nakon rotacije koja je u tijeku u području operacije bit će jedan pripadnik.

U okviru EU RH doprinosi operacijama i misijama u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike, kao važan instrumentu zajedničke i sigurnosne politike u operaciji EUNAVFOR–ATALANTA i u operaciji EUNAVFOR MED IRINI. Operacija EU EUNAVFOR–ATALANTA je pomorska operacija koja se provodi od prosinca 2008.g. radi doprinosa pomorske sigurnosti, zaštite brodova Svjetskog programa za hranu koja prevoze humanitarnu pomoć, suzbijanje kriminalnih radnji i piratstva u području zapadnog dijela Indijskog oceana i Crvenom moru. Oružane snage sudjeluju od 2009.g. u ovoj operaciji u popunjavanju pozicija u operativnom zapovjedništvu operaciji Španjolskoj te povremenim sudjelovanjem u sa autonomnim timovima za zaštitu plovila od po 12 pripadnika. Do sada su u operaciji bila upućena četri tima i 91 pripadnik, a trenutačno je u operaciji jedan pripadnik. Premda je operacija EUNAVFOR–ATALANTA dokazala izravan pozitivan utjecaj na sigurnost plovidbe i sprečavanje piratstva u vodama oko roga Afrike uslijed unutar političkih procesa u Somaliji i posljednje se dvije godine politički akteri nisu usuglasili oko daljnjeg omogućavanja djelovanja operaciji u somalijskim teritorijalnim vodama. To je izravno utjecalo na nemogućnost upućivanja petog hrvatskog AVPD kontingenta kada se steknu preduvjeti spremni smo pridonijeti u ovom plemenitom sposobnosti zaštite brodova koji je u okviru UN-ovog Svjetskog programa za hranu prevoze žitarice u potrebne regije. Predlaže se u ovu operaciju u 2024.g. uputiti do 25 pripadnika oružanih snaga uz mogućnost rotacije tj. da budu u spremnosti. EU pokrenula je … kod 2020.g. operaciju EUNAVFOR MED IRINI na Sredozemlju kao dio sveobuhvatnih napora usmjerenih na pronalazak, rješenje i uspostavu mira i stabilnosti u Libiji. Cilj ove operacije je provedba embarga na oružje Libiji koristeći zračne, satelitske i pomorske resurse. Oružane snage RH sudjeluju u ovoj operaciji od 2020.g., do sada je sudjelovalo osam pripadnika i operacija nastavak operacije SOPHIA u kojoj je sudjelovalo devet pripadnika. Trenutačno je u ovoj operaciji jedan pripadnik hrvatske vojske. Predlaže se u ovu operaciju EU u 2024.g. uputiti do pet pripadnika Oružanih snaga RH uz mogućnost rotacije. Povećanje mogućeg opsega predlaže se radi doprinosa država članica i povećanju vidljivosti RH u operacijama EU. Oružane snage RH sudjelovanjem u operacijama, misijama i drugim aktivnostima u inozemstvu dodatno razvijaju svoje sposobnosti i povećavaju razinu interoperabilnosti sa snagama drugih država članica te izravno doprinose jačanju i odvraćanju i kolektivnoj obrani. No osim sudjelovanja u međunarodnim misijama i operacijama ulaskom u članstvo NATO-a RH je prihvatila obavezu sudjelovanja u radu zajedničkih tijela NATO-a ponajprije u zapovjedništvima i stožerima. Pripadnici oružanih snaga upućuju se na pozicije i dužnosti u NATO kao ojačanje stožera i zapovjedništava zbog aktivnosti u inozemstvu uz mogućnost njihovog upućivanja u operacije. Predlaže se donošenje odluke kojom je moguće u 2024.g. u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a istodobno uputiti najviše 120 pripadnika oružanih snaga koji su na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim i multinacionalnim zapovjedništvima. Na NATO summitu u Madridu 2022.g. saveznici su usvojili novi strateški koncept i dogovorili uspostavu novog NATO modela snaga. Strateški koncept stavlja naglasak na kolektivnu obranu. Novi model snaga predstavlja način na koji će planovi obrana saveza biti izravno vezani sa snagama potrebnih za njihovu provedbu. Jedan od kritičnih elemenata učinkovitog odvraćanja i obrane je pravovremena raspoloživost snaga u području angažiranja. Snage su podijeljene u tri kategorije spremnosti, snage deklarirane u prvoj kategoriji imaju spremnost do 10 dana, u drugoj kategoriji spremnost od 10 do 30 dana dok je u trećoj kategoriji spremnost od 30 do 180 dana. Budući da dio snaga sadrži NATO snage visoke spremnosti u spremnosti kraćoj od 10 dana potrebno je donijeti odluku o odobravanju prelaska granice RH dijelu oružanih snaga država članica NATO-a kako bi osiguralo raspoređivanje snaga. Dodatno prva kategorija spremnosti snaga obuhvaća i o poseban element savezničke snage za odgovor, za razliku od većine snaga iz prve kategorije spremnosti čije je djelovanje predviđeno isključivo za provedbu aktivnosti odvraćanja i kolektivne obrane putem definiranih planova, savezničke snage za odgovor bit će strateška pričuva namijenjena širokom spektru zadaća za aktivnosti odvraćanja i kolektivne obrane. Stoga se predlaže odluka za 2024. godinu kojom se odobrava prelazak granice RH dijelu oružanih snaga država članica NATO-a i saveza i sastava novog modela snaga NATO-a koje su u spremnosti u roku do 10 dana u okviru NATO postava odvraćanja radi njihova raspoređivanja na teritoriju RH u situacijama predviđenim međunarodnim ugovorom. Odlukom se predlaže da se odobri prelazak granice RH dijelu oružanih snaga RH deklariranih u novi model snaga NATO-a u skladu sa zakonom o obrani koje su u spremnosti u roku do 10 dana u okviru NATO postava odvraćanja na teritoriju država članica NATO-a u skladu sa međunarodnim ugovorom. Isto tako prelazak granice RH dijelu oružanih snaga RH deklarirani u savezničke snage za odgovor novog modela NATO snaga u skladu sa Zakonom o obrani u koje su u spremnosti u roku do 10 dana u okviru NATO postava odvraćanja u skladu sa međunarodnim ugovorom. Pri tom želim naglasiti kako se u ovom, kako se ovom odlukom deklariraju snage za odvraćanje i obranu i ne prejudicira se odluka o slučaju aktiviranja savezničkih planova kojim je aktivirana, kojim je aktivirana kolektivna obrana što zahtjeva posebnu odluku Hrvatskog Hrvatskog sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici predložene odluke Vlade RH izrađene su u koordinaciji Ministarstva obrane i oružanih snaga RH vođeni prvenstveno vođeni prvenstveno nacionalnim interesima i mogućnostima te u skladu sa Zakonom o obrani na njihov, na njih prethodnu suglasnost dao Predsjednik RH i vrhovni zapovjednik oružanih snaga. Financijska sredstva za provedbu odluka, osigurana su u državnom proračunu RH na razdjelu Ministarstva obrane i za 2024. godinu iznose 11,2 milijuna eura. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici molim da date potporu i podržate, podržite donošenje predloženih odluka o sudjelovanju oružanih snaga RH u operacijama, misijama i drugim aktivnostima

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicima. Podržavam ove misije koje predlaže Ministarstvo obrane jer mislim da će doprinijeti unapređenju, sposobnosti i razvoju Hrvatskih oružanih snaga al ono što me zabrinjava s obzirom na malobrojnost naših oružanih snaga je broj misija i broj vojnika koji u njima sudjelovaju. Da li će ovo sudjelovanje utjecati na mogućnosti izvršenja obaveza Hrvatskih oružanih snaga u slijedećoj godini? Hvala lijepa. **Jakop, Zdravko** Hvala lijepa ovoga na vašem pitanju. Ja ću odgovorit na slijedeći način jer sam i tijekom govora rekao da te međunarodne aktivnosti apsolutno doprinose spremnosti naših oružanih snaga jer ovdje na nacionalnoj razini je često više ometača u obuci nego kad imate određenu postrojbu, recimo u Litvi koja se cijelo to vrijeme praktički bavi samo obukom i ovoga međunarodnom suradnjom. bilo je i vremena kad smo imali ovoga i više pripadnika ovoga izvan teritorija RH i apsolutno to gledamo samo kao pozitivu. Razumijem i ovaj dio pitanja koji se govori o brojčanoj veličini i mogu vas uvjerit da intenzivno radimo i tražimo načina kako bi povećali te brojke što je i

Hvala vam gospodine predsjedavajući. Poštovani glavni tajniče Jakop, čast mi je velika i čestitati vam prije svega što ste uspješno vodili Ministarstvo obrane u intermecu od smjene bivšeg, naprasne smjene bivšeg ministra Banožića i imenovanja novog ministra Anušića. Sada da krenemo u meritum. Dakle još početkom 16. stoljeća slavni Niccolo Machiavelli je jasno dao do znanja i razliku između pomoćne i mješovite i vlastiti vojski. Pročitajte to ako slučajno već niste i slijedom toga ja bih vas samo ohrabrio i priupitao da li razmišljate nešto kako taj jaz, jer očito će se dogodit nedostatak, devastacija kadrovskih potencijala što se tiče novaka i profesionalnih vojnika jer nije normalno kada planiramo 2 tisuće vojnika u jednoj godini popunit, a dobijamo kao prošle godine 433 dragovoljca. Da li na kolegiju razmišljate o prijedlogu Vladi o …/Upadica Radin: Hvala./… vojnom roku Poštovani zastupniče ovoga, hvala vam lijepa na tom pitanju jer to je nešto što neću reći da nas brine svaki dan, ali što svakako uzima određenu pažnju svaki dan u traženju rješenja. Jedan dio rješenja je u ovom zakonu ali nije bio na neki način implementiran, ja se nadam da će to biti prijelazno rješenje ka trajnom rješenju jer svi mi znamo koji smo sudjelovali '90-ih u biti da nas je ona baza koja je bila pod drugih okriljem ali iskorištena za dobrobit obrane i, i ovoga oslobađanje teritorija RH. Mi smo svjesni toga da se ta baza u biti smanjuje, prazni i da ju moramo popuniti. Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani državni tajniče RH u 30 godina od zemlje koja je bila napadnuta pod velikosrpskom agresijom Miloševićevog režima i trećine okupiranog područja, postala zemlja sa modernom Hrvatskom vojskom koja je jamac stabilnosti i sigurnosti RH kontinuiranim rastom proračuna. Evo uskoro dolaze i višenamjenski borbeni avioni uz Bradleya, Blac Hawke i sve ostalo dakle jačamo sve grane hrvatske vojske, al isto tako smo i kroz mirovne misije gdje smo bili primateljica mirovnih misija kroz UNTAES danas postali respektabilna država koja je cijenjena u svim svojim misijama i time jačamo i međunarodni ugled i hrvatske vojske i općenito države. Moje pitanje je koliko trenutno naših hrvatskih vojnika i vojnikinja sudjeluje u mirovnim misijama i koliko će broj biti sa ovim svim novim misijama? Hvala. Hvala lijepa ovoga i apsolutno ste u pravu od onih korisnika postali smo tzv. ono međunarodno se to kaže provideri i to je sigurno veliki iskorak i na čast ne samo vojnicima nama u ministarstvu nego i RH jer uvijek su pozitivne ocjene. Ovu godinu ili ovog trenutka budući da se te brojke mijenjaju imamo 313 pripadnika i tako nekako računamo oko tom prosjeku sljedeće godine, znači kad nam je bila postrojba u Litvi imali smo iznad te brojke, mi smo imali i po nešto više 500 čak i preko 500 što je našu brojčanu veličinu svakako treba onda to nekako usuglasiti, izbalansirati, ali evo to su te brojke koje su aktualne i koje bi trebale biti i u narednom razdoblju. Hvala lijepa. **Radin, Furio

bilo bi dobro da danas jedan dug hrvatskoj javnosti konačno vratite nakon godinu i devet mjeseci. Kad govorimo o NATO budnosti gdje je bila ta budnost 10. ožujka 2022. prije godinu i devet mjeseci kada je bespilotna letjelica sovjetskog tipa pala uz ogradu SD Stjepan Radić i srećom samo oštetila 40 automobila, a ne ubila stotinu studenata što bi se dogodilo da je pala samo 10-ak metara dalje? Godinu i devet mjeseci hrvatska javnost još uvijek nema odgovor i molim vas da danas to kažete, čija je to letjelica, ko ju je uputio, ko je odgovoran jer je skoro sat vremena letjela iznad neba tri članice NATO pakta, tko je odgovarao za taj propust i je li NATO nebo ojačano da se to ponovo ne dogodi?

na sva ova pitanja koja ste dali koliko ja znam ima i odgovor tako da nemam ja nešto posebno za dodat. **Radin, Furio (Nezavisni)** 238. omalovažavanje zastupnika, radi se o vrlo ozbiljnoj stvari i Hrvatska je članica NATO pakta i želimo poštivati NATO i zapadne standarde oko odgovornosti prema građanima, a ovo što se radilo više podsjeća na sovjetska vremena i zataškavanja, bilo da se radilo o Černobilu, bilo o aviončiću koji im sleti na Crveni trg. Dakle, tko je uputio letjelicu, tko je odgovoran unutar strukture NATO pakta je li to neko u Torrejon u Mađarskoj ili gdje i što je učinjeno da se to popravi? Dužni ste taj odgovor hrvatskoj javnosti. I mene to interesira mislim tako da ovaj idemo dalje. Gospođa Ljubica Maksimčuk replika. Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče sa suradnicima. U ovom setu odluka sudjelovanja pripadnika hrvatske vojske u različitim misijama i operacijama sa našim saveznicima u NATO-u i EU pokazuje se snažna komponenta međunarodne suradnje, ali i ugleda naše vojske koja u ovakvim misijama redovito dobiva pohvale što ste i vi naravno naglasili u vašoj raspravi. Koliko upravo ovakav vid suradnje i rada s drugim savezničkim vojskama olakšava usavršavanje, stjecanje novih sposobnosti, ali i dodatnog opremanja hrvatske vojske? **Radin, Furio Hvala vam lijepa na ovom pitanju i da bi još jednom mogo na neki način iznijeti sve pozitivna iskustva koja imamo kroz sudjelovanje što u velikoj mjeri doprinosi kako spremnosti tako i nekim budućim procesima u smislu i planiranja operacija, ali isto tako i edukaciji i školovanju tako da evo najmanje na dvije razine nam apsolutno to koristi dnevno, ali ja ću se ipak osvrnuti ja poštujem ovaj visoki dom, poštujem sve jednog zastupnika i zastupnicu u HS-u nisam imao nikoga omalovažavati. A reći ću vam radimo na tome da nam se u budućnosti nešto takoga ne gleda na toga što je kako ste i sami konstatirali prešlo nekoliko članica, da nam se nešto takoga ne dogodi tako u međuvremenu smo i nabavili određena sredstva za PZO zaštitu, a ja sam siguran najbolja PZO zaštita je vlastito zrakoplovstvo i njega ćemo ojačati u vrlo skorom vremenu. Ustvari u međuvremenu

a ja se nadam da i malo većeg domete u skoro vrijeme u skladu jer morate razumjeti da moramo voditi računa o svim granama i potrebama svih grana oružanih snaga …/Upadica Radin: Hvala./… i da to nekako sinergijski mora biti konačno najbolji mogući

Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče. Svaki put kada imamo ovakve rasprave onda čujemo mi ćemo podržati, dobro što smo u NATO, ali i onda ide neka salva kritike, nekada je to vezano za neki aspekt, nekada za drugi to su legitimna pitanja, ali legitimno bi bilo onda i reći, a što bi bilo da Hrvatska danas nije članica NATO saveza. Nije on savršen, ali sasvim sigurno naša sigurnost je veća time što smo u NATO savezu. Namjerno naglašavam savezu, ovi koji su možda mislili na Varšavski pakt znaju reći i NATO pakt, ali to je zapravo savez da budemo, ovaj, i, i, i ovaj precizniji u našem izričaju. Ali upravo zbog toga što sudjelujemo u tome koliko to pomaže upravo spremnosti naših oružanih snaga, ako možete malo više elaborirati o toj temi, što naši pripadnici oružanih snaga sudjeluju u svim ovim mirovnim misijama. **Radin, Furio Pa ja bi rekao suradnja sa strateškim saveznicama ovoga, ima, ima više korisnosti ovisno od razine, tako od one pojedinačne ili pojedinačnih vještina do zajedničkih ovoga vještina i sposobnosti. to je jedna ja bi rekao razina. Druga razina što ovoga sudjelovanje u tom savezu ili savezništvima interoperabilnosti ovoga koordinacije, suradnje itd., imate mogućnost i dođete do sredstava do kojih inače ne bi mogli doći, kada sam prije govorio o PZO ne bi sigurno mogli u takvom kratkom vremenu na tako recimo efikasan način riješiti bar ovaj, ovu prvi korak od tri koraka. Tako da sigurno je imat dobro, dobrog susjeda i ovoga jer onda si daleko sigurniji i ti i tvoja kuća. U tom kontekstu mi gledamo da, da na neki način

Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, evo Hrvatska vojska je nastala Vraćajući se i sami kroz šta je Hrvatska vojska jedan kontinuitet prošla, danas kao članica NATO saveza sigurno smo prepoznati i kao partneri i kao veliki prijatelji. Sve ove misije i u EU i u NATO-u su pokazatelj da je Hrvatska vojska spremna, da je priznata, da Hrvatska vojska ima što pokazati ali sigurno u svim tim misijama i puno toga naučiti. Sigurno da živimo u jednom teškom vremenu i rat u Ukrajini i Bliski istok i da je to zabrinjavajuće ali s obzirom i sami u kojoj smo bili potrebi '90-ih godina, znamo na koji način se očekuje određena pomoć, a i humanitarna i sve ono što Hrvatska vojska radi pa bi i ova naša dva glasnogovornika ili vanjska suradnika Pantovčaka Bauka i gospodina Raspudića, sigurno uputio da malo više imaju

Povreda Poslovnika gospodin Raspudić. da Torrejon ne reagira, da Rumunjska ne reagira, Mađarska ne reagira, Hrvatska ne reagira i da padne uz ogradu studentskog doma Stjepan Radić i da nakon godinu i 9 mjeseci ne znamo ništa, ni čija je, ni tko je odgovoran za propust ni što se popravilo na NATO nebu. Onda ste vi potpuno neodgovorni prema ljudima koji su vas izabrali. Hvala Mostaru pokazao gospodine Raspudiću što vi niste imali ni smjelosti ni odgovornosti, što se tiče odgovornosti. Što se tiče sigurno da je to je jedna teška situacija i u čemu su je hrvatski narod i država i grad Zagreb našli. Ali na tome sada uzimati ove sitne političke poene i sam vam je državni tajnik odgovorio da Hrvatska vojska ojačava i da sve se radi da to bude kvalitetno napravljeno. Ulaziti u takvu stigmu

Teško mi je dati odgovor na raspravu između dva saborska zastupnika tako da meni je i timu raditi dalje, tražiti rješenja i naučiti ovoga iz onoga što nije bilo dobro, tako da u tom kontekstu Ako nešto nije bilo dobro mi ćemo pokušat to popravit. Jedan dio smo i anulirali i ja se neću sad vratiti da je naš senzorski sustav, da ne kažem radar itd. ovoga registrirao, ovo ono, da smo dio zajedničke obrane itd. ali evo. Ono što mi možemo napravit u skladu sa našim proračunom i našim mogućnostima napravit ćemo. Proračun je najveći nego je, nikad nije bio toliko veliki. Jedan dio je u biti i u rješavanje takvih izazova, Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, evo Hrvatska vojska je nastala na iskustvu Domovinskog rata i iskustvo rata je zapravo jedna rekao bih dodana vrijednost naših posebno zapovjednika koji sudjeluju u mirovnim akcijama i zasigurno to je jedna specifičnost i prednost u odnosu na ostale mirovne snage, pretpostavljam i da oprema koju koriste naši vojnici je upravo plod i naše domaće proizvodnje, al ovdje ste također spominjali i piratske napade. Evo sada je više usmjerenost zbog rata u Palestini, Izraelu, Ukrajini na te države pa me zanima je li intenzitet upravo zbog spomenutih ratova piratskih napada na morima diljem svijeta veći ili manji. Hvala. Ja ću probati odgovoriti na slijedeći način. Kad je negdje rat onda se prioriteti mijenjaju i normalno nisu svi jednako sretni i zadovoljni kad se takvi prioriteti mijenjaju ali nažalost u području koje ste spominjali između ostalog ima novih aktera koji imaju tehniku nažalost koja je možda i i bolja nego su imali pirati sa nekim brzim čamcem, tako da, naša je intencija sudjelovati u tome i imati informaciju iz prve ruke, zato smo i predložili da u nekim, recimo, operacijama ne sudjelujemo sa nekim velikim snagama, pogotovo takvim i ovoga, ali svakako nam je važno sudjelovati i imati informaciju iz prve ruke. Nekad su to rekli živi jezik, ali danas je to malo sofisticiranije i ja se s vama slažem da sva ta iskustva, onaj prvi dio pitanja koji se odnosi na Domovinski rat, učili smo vrlo brzo, učili smo, u biti u nepovoljnim uvjetima,

Hvala vam lijepa. Poštovani g. državni tajniče, spomenuli ste, evo, između ovih 10 točaka o kojima danas raspravljamo, i prednju prisutnost u koju su naravno uključeni i pripadnici hrvatskih Oružanih snaga u Poljskoj, pa i tzv. pojačanu budnost. Vidimo da je nedavno Poljska zatražila aktiviranje čl. 4 na koji svaka zemlja članica NATO saveza ima pravo u slučaju da osjeti sigurnosnu ugrozu od strane druge zemlje ili od strane terorizma, međunarodnog terorizma. Ako se aktivira st. 4 odnosno čl. 4, dakle ove snage koje su trenutno u Poljskoj, koje su raspoređene u tom, ako se ne varam, aktivnosti ojačane budnosti, mogle bi voditi odnosno, možemo reći vojni angažman prema aktiviranju čl. 5 jer znamo da je Putin najavio širenje ratnog sukoba na baltičke zemlje, a naravno, Poljska se nalazi u, na tom teritoriju. Koliko je to ustvari opasno? Hvala lijepa. **Radin, Furio kad je rat u susjedstvu, onda se u skladu o tome i mora reagirati, tako da je to jedan od mehanizama te čl. 4, da budemo nekako jasniji, konzultacije, jedna od mogućnosti podizanja alerta ili sposobnosti. Poljska jako puno radi ovoga, na svojoj sigurnosti, ako ste pratili, onda, recimo, usporedite trgovački omjer između Poljske i Južne Koreje, pa ćete ovoga, izvući ovoga, znači nije samo čl. 4 u pitanju, ali ono što se tiče naših snaga, one trenutno rade praktički više-manje u istim okolnostima kao što su radile i do sada i smatramo da je njihov angažman u tom području koristan u smislu sudjelovanja u međunarodnim operacijama sigurnosti i stabilnosti, a s druge strane, vezano za njihovu uvježbanost, budući da mi na tim sredstvima mijenjamo ljude … .../Upadica: Hvala./... uvijek smo govorili, ljudi su najvažnije,

ispred Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče što ste pojasnili jer kolega Deur me proglasio glasnogovornikom Ureda predsjednika Republike. A vanjskim, da jer glasnogovornici obično govore tuđa mišljenja, ja uglavnom govorim svoja. To što se ona često poklapaju s predsjednikom Republike, to ja smatram plusem, i za njega, prvenstveno za njega jer se poklapa s mojim mišljenje, a onda skromno i za sebe. kolega Stier u ovim replikama inače imao jednu lingvističku, ovaj, formu, a to je da je nešto savez, a nešto pakt. Inače, u onome NATO, ono o znači organisation, NATO je organizacija, nije savez ni pakt nego organizacija, a nije ni ovaj varšavski je dogovor, tako glasi, dogovor o nečemu. E, ali, inače, aludirajući da tu ima ljubitelja varšavskog dogovora, malo ste pokazali nepoznavanje povijesti jer je te ljubitelje su poslali na Goli otok na preodgajanje 40-ih godina i 50-ih, prošlog stoljeća i onda smo gajili politiku nesvrstanosti. Tako da, tako da aluzije na varšavski dogovor sasvim sigurno nemaju neke velike poklonike među živim i ovim drugim ovoga, sudionicima političke scene. A sljedeća vaša rečenica, kolega Stier, bilo je, mi smo za NATO ali, pa NATO je upravo nastao zato da se one države u kojima se smije reći ali suprotstave onim državama u kojima se ne smije reći ali. Dakle u državama NATO-a je bila zagarantirana sloboda govora i sloboda nakon govora, a u državama Varšavskog ugovora je bila zagarantirana sloboda govora, ali nije bila i zagarantirana sloboda nakon govora. Tako da, tako da, tako da bi u tom smislu bilo dobro ove rasprave 2023. izvući iz aspekta varšavskog dogovora i Sjevernoatlantske organizacije, da budem precizan u izričaju. Ovdje imamo prijedlog nekoliko odluka koje bi ja rasporedio u 3 skupine, raspodijelio. u kojim sudjeluje manji broj naših vojnika. To su prvenstveno misije NATO-a u Kuvajtu, Iraku, do 3, u Bugarskoj do 10, zatim posebno u Iraku do 10, u Sredozemlju misija EU 5 i 25 i NATO-a 35 i to su dakle misije koje već se nastavljaju, dakle nema nekih velikih, velikih novina i koje na neki način prolaze ispod radara i i javnosti i tretiramo ih kao, .../nerazumljivo/... neću reći rutinske jer je to uvijek opasno jer uvijek može naravno, ali nešto što, ajde, recimo to tako, naši, što je uobičajeno i u redovne misije. Sljedeće dvije su malo, malo veće. Dakle ojačana budnost do .../nerazumljivo/... NATO misija do 200 vojnika u Mađarskoj i prednja prisutnost 90 pripadnika dakle također misija NATO-a u Poljskoj koja ustvari ima najviše veze s ovima što se događa u Ukrajini, a oni su počeli prije jer se ocijenilo da je potrebno saveznici su ocijenili i mi prihvatili da je potrebno pojačati, povećati broj vojnika u zemljama koje su bliže istoku odnosno bliže Rusiji. E sad naravno u našim dnevnopolitičkim raspravama voli se ponekad opaliti strelica prema predsjedniku Republike pa ga nazvati putinofil s Pantovčaka ili nešto slično, tako da evo sama činjenica da je dao suglasnost na to demantira bilo kakvu vrstu te te sklonosti, ali jest sklonost propitivanja odluka i naših saveznika i našeg sudjelovanja u provođenju njihovih odluka i njihovih interesa. I zato kada je kolega Krstulović rekao suverena odluka, da, dakle bilo bi možda dobro da donosimo i više suverenih odluka, a ne kao pačići mali kako se to ono kaže, povodimo za odlukama velikih. Uostalom jedan državnik ili predsjednik je napisao knjigu koja ima naslov „Velike ideje i mali narodi“ pa bi bilo dobro da se još jednom pročita i da se u skladu s time i neki potezi možda drugačije donesu. I treća vrsta, treća skupina skupina od jedne odluke je ovih 120 vojnika koji su već sada u sklopu zapovjednoj strukturi NATO-a ili u sklopu multinacionalnih snaga. dnevnog reda uobičajeno dolazi na kraju godine i uobičajeno je objedinjena i prilika je za pričati o svim globalnim svjetskim događajima, to je sad posebno popularno kada se vidi što se ponovo događa sada u Gazi, kako se svjetske sile pozicioniraju po ovom pitanju. A primjetno je da jedna članica NATO-a, prvenstveno mislim na Tursku tu iskače i ne daje baš onakve izjave kao što to daju drugi saveznici, posebno SAD, što znači da što znači da u okviru toga i u okviru NATO-a, kolega Stier se može reć ali. Uostalom nije li Turska upravo ta koja još uvijek blokira ulazak Švedske u NATO, kao što se Švedska pravila pametna kad je Turskoj dijelila lekcije o demokraciji, a onda kad je zagustilo sada bi pod okrilje NATO-a. Prema tome, države vode računa o svojim interesima, a onda i o interesima saveznika, al opet tu u nekakvom suglasju sa svojim interesima, pa svaka država kada nešto daje očekuje da nešto zauzvrat dobije. Da ne idem sada previše široko i ne vodim povijesne govore i globalne ideje, velike ideje u Parlamentu jedne male, ali ponosne države, ja ću time završit. Klub SDP-a podržat će prijedlog ovih devet odluka i drago nam je da je unatoč globalnoj popularnosti ratovanja u zadnje vrijeme na relaciji Pantovačak-Ministarstvo obrane nastupilo primirje, nadam se da će bit dulje i uspješnije od ovoga u Gazi jer je već dosadilo komentirati ove sukobe koji nisu bili baš najnormalniji. A uostalom i ministar Anušić sad nema priliku umirovit šefa osiguranja predsjednika Republike pa vjerojatno je i reakcija s druge strane neće biti veća. Hvala. Hvala. da u literaturi koristi se Varšavski pakt, a za NATO kaže se da je savez, alijansa ovisi kako želite to prevesti. I možete to pitati predsjednika Republike on će vam i to potvrditi, prema tome evo mislim da tu nema nikakve netočnosti, naprotiv. A što se tiče onog ali i rekao sam da je to legitimno, je onda legitimno postavit se što bi bilo kad Hrvatska ne bi bila dio NATO-a i u tom smislu je išla moja rasprava. Međutim, evo ima puno toga što bi još mogo, ali kasnije ćemo onda u daljnjoj debati. Hvala vam.

Ajde malo ću opet na ovo ali, čuli smo dakle ali nije bilo u Sovjetskom savezu, mi podržavamo sudjelovanje kao klub Hrvatske u svim NATO misijama, Hrvatska je odgovorna članica NATO saveza. Međutim, upravo zato ne da imamo pravo nego moramo postaviti pitanje kako letjelica može letjet iznad tri zemlje članice NATO pakta da Torrejon ne reagira i nakon što je letjela skoro sat vremena pasti na centar Grada Zagreba? Kako je onda moguće da Stoltenberg kaže da je pala pored Zagreba? Od kad je Dom Stjepan Radić pored Zagreba, a ne u širem centru Zagreba? Ošteti 40 automobila, napravi ogroman duboki krater, pukim čudom ne ubije par stotina studenata i da mi godinu i devet mjeseci nakon toga ne znamo čija je ta letjelica, koju je namjerno ili greškom uputio, čiji je propust u nadzoru NATO neba da ona sat vremena leti i padne na glavni grad jedne od članica NATO saveza i što je učinjeno da se poprave te rupe kako bismo ubuduće bili sigurni? Ako je vama problem zašto postavljam ovo pitanje i ako je postavljanje ovog pitanja želja da se unutar NATO kišobrana stvari poprave, ako je to vama da bi mi što izašli iz NATO pakta onda vi stvarno ne spadate u ovo civilizacijsko okružje. Inače čestitam i vama g. Stier i g. Deuru što ste jutros hrabro uputili prosvjedno pismo Američkoj ambasadi u Zagrebu nakon što je Senat odbio Zakon o pomoći Ukrajini i hrabro i jasno nazvali Amerikance putinofilima, kremljenkama i ostalo sve čime ste nas etiketirali samo zato što smo branili Ustav RH na kojeg smo prisegli i po kojem nije imala što odluka o obuci ukrajinskih vojnika dolaziti u Sabor. Čestitam vam na hrabrosti što ste Amerikancima rekli u tom prosvjednom pismu ambasadi što ih spada da su oni putinofili nakon ove odluke Senata. I samo nastavite tako dalje dosljedno, hrabro i, i demokratski. Dakle mi govorimo u ovim objedinjenim točkama o slanju do 90 hrvatskih vojnika u Poljsku, do 200 u Mađarsku, 10 u Bugarsku, 10 u Irak, 25 ljudi jedan brod unutar akcije Sea guardian, zatim do 3 časnika u, u akciju Inherent Resolove 12 ljudi na brodu i 1 časnik u EU NAVFOR Atalanta i do 5 u EU NAVFOR Irini. Uz to donosimo odluku da se šalje do 100 pripadnika oružanih snaga na dužnosti u zapovjedništva NATO, NATO pakta. U prijedlogu se ističe kako je RH 2022. podržala stvaranje novih multinacionalnih borbenih skupina NATO-a u okviru aktivnosti ojačane budnosti NATO-a. Ojačane budnosti NATO-a uz postojeće multinacionalne borbene skupine u okviru aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a koje je podržala još 2016. godine. Dakle ako je ojačana budnost NATO-a imamo pravo postaviti pitanje tko je to u Torrejonu nije bio budan nego je spavao one večeri 10. ožujka 2022. kada je na središte Zagreba pala bespilotna letjelica. Na sastanku NATO ministara obrane u veljače 2022. u Bruxellesu jednoglasno je izražen stav da je NATO spreman obraniti sve svoje države članice od bilo kakve prijetnje. Je li bespilotna letjelica koja pada na središte grada prijetnja? Ako nije onda to jasno recite, ako jeste što je NATO učinio da spriječi tu prijetnju ili ako nije spriječio što je učinio da nekakvim internim kontrolama ustanovi odgovornosti i pokrpa rupu. Stoga su ministri obrane predložili daljnje jačanje savezničkog postava, odvraćanja i obrane kako bi se osiguralo provođenje kolektivne obrane Euroatlantskog područja. Potpisujem. Podržavam odluke o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a, to se odnosi na Poljsku, na Mađarsku i na Bugarsku, dakle ukupno 90 u Poljskoj, 200 ljudi u Mađarskoj i 10 u u Bugarskoj. Kao članica NATO-a imamo sudjelovanje u NATO misijama što podržavam. Također podržavamo i sudjelovanje u misijama potpore miru u Iraku i Kuvajtu radi se o neborbenoj misiji te borbi protiv terorističke organizacije ISIS koja ne predstavlja prijetnju samo Iraku nego očito i Europi. To je ova akcija Inherent Resolve. Ono gdje ćemo biti suzdržani su misije koje su pod vodstvom EU, EU koja se, koja je koja je pokazala da ne može zaštiti ni vanjske granice Schengena, a kamoli sustavno spriječiti vanjske prijetnje koje se odvijaju daleko od Europe i EU. Iako bi Iako bi se prijetnja trebala rješavati na mjestu njezinog nastanka, dakle daleko od EU, EU je u praksi dokazala da je za to nesposobna pa zato imamo stotine tisuća migranata koji pokušavaju ući u Schengenski prostor, nažalost puno njih i ulazi i nažalost puno njih sad traži azil i u Hrvatskoj, samo u prvih 10 mjeseci ove godine 60.440. Umjesto da EU štiti svoje granice, vojni resursi se troše na misije čiji je učinak diskutabilan, naročito one u operaciji EU NAVFOR ATALANTA u zapadnom dijelu Indijskog oceana i Crvenog mora. Podsjetit ću ta operacija u okrilju EU, EU NAVFOR ATALANTA je pomorska operacija koju EU provodi od prosinca 2008. s ciljem doprinosa pomorskoj sigurnosti u zapadnom dijelu Indijskog oceana i Crvenom moru. Izvršne zadaće operacije su zaštita brodova koji u sklopu Svjetskog programa za hranu prevoze humanitarnu pomoć i ostalih hranjivih plovila, odvraćanje, sprječavanje, suzbijanje kriminalnih radnji i piratstva i oružane pljačke i ometanje krijumčarenja oružja i droga. Ovo bi moglo i bez nas. Kao razlog sudjelovanja i naših ljudi i u ovoj operaciji dakle EU, ne NATO pakta navodi se uvježbavanje pripadnika naših oružanih snaga. Pa za uvježbavanje naših pripadnika oružanih snaga u pomorskom dijelu možemo raditi kroz NATO operacije i potpore miru kao što je Sea guardian, koja ionako surađuje s EU operacijama. Naime operacija potpore miru Sea guardian je NATO vodena operacija započeta u studenom 2016. koja pridonosi razvoju regionalne pomorske sigurnosti, borbi protiv terorizma, osiguranju slobodne plovidbe i borbi protiv proliferacije oružja za masovno uništenje, zaštiti ključne infrastrukture te razvoju sposobnosti ratnih mornarica, partnerskih država u Sredozemlju. Završen citat. sad imamo jedan paradoks kad govorimo o ove dvije misije u okviru EU. Za zaštitu vlastitih granica u EU ne koristimo vojsku ili je to bar kod nas slučaj, pola država EU koristi vojsku, a za zaštitu interesa EU u Libiji bismo trebali koristiti oružane snage RH. Pa jeste Pa jeste vi svjesni u kakvu se mi poziciju dovodimo. Dakle da šaljemo Hrvatsku vojsku u Libiju da bi se kao spriječilo migrante i to, a ovdje na ovu granicu preko koje je prešlo 62 tisuće u prvih 10 mjeseci ove godine, a 60.440 zatražilo namjeru iskazalo da će zatražit azil u Hrvatskoj, znači vraćat će nam ih ovdje ili ćemo plaćati 20 tisuća eura po glavi tog migranta, tu ne smijemo koristiti vojsku. Dapače mi smo nekakvi zli militaristi ili luđaci ako spomenemo da vojska treba stati na kritične točke granice. Inače iz redova HDZ-a čuli smo jednu primjedbu zašto Most 2015. nije tražio kada je milijun migranata prošlo kroz Hrvatsku, da vojska stane na granicu. 2015. istina, nisam. Ja sam tad javno se oglašavao, nisam bio direktno u politici i nisam tražio tada da Hrvatska vojska stane na granicu iako je milijun ljudi migranata ilegalnih prošlo kroz Hrvatsku. Znate zašto kolega Deur? Znate li koliko je 2015. zatražilo ih azil u Hrvatskoj od tih milijun koji su prošli? Službeni podatak Eurostata. 200, 210 ljudi. Znao sam za to jer su bile otvorene granice prema zapadu jer ih je Merkel pozivala. Oni su samo prolazili kroz Hrvatsku. Dakle, hrvatski građani dragi 210 ilegalnih migranata je 2015. zatražilo azil u Hrvatskoj,

Koliko je lani zatraženo azila u Mađarskoj? Kad je u Hrvatskoj već skočilo na 12800, u Mađarskoj 45. A znate li zašto samo 45? Zato što je Mađarska početkom prošle godine donijela zakon prema kojem se azil može zatražiti samo na dva mjesta i to izvan Mađarske. Mađarska je uvela i poslanstvo u Kijevu i Mađarska je uvela poslanstvo u Beogradu. Ali Mađarska je zbog toga dobiva packe iz Bruxellesa, a mi ne želimo, Plenković ne želi dobivati packe. Zato Mađarska ima 45 zahtjeva za azil, a Hrvatska u 10 mjeseci samo ove godine 60 440 koje ćemo morati, koje će nam ili vraćati ovdje jer su ovdje tu nakanu privi put iskazali ili ćemo plaćati 20000 eura glavarine. To je nešto o čemu je ovdje pisao i Reuters, a Reuters se ne može zaustaviti. I sad, ne smijemo ni spomenuti korištenje Hrvatske vojske na hrvatskoj granici gdje prolaze ti migranti ali bismo trebali pod vodstvom takve traljave EU slati naše ljude u Libiju da eto kao tamo nešto će spriječiti oko mira. Pa jel' vi vidite u kakav paradoks vi nas dovodite?

podržavam. Zaključak Klub zastupnika Mosta podržat će sudjelovanje Oružanih snaga Republike Hrvatske u navedenim misijama koje su u sastavu NATO pakta, što se tiče ove dvije nejasne i traljave pod vodstvom EU tu ostajemo suzdržani. Sa nama su učenice i učenici sa nastavnim osobljem prve Riječke hrvatske gimnazije. /Pljesak./ Hvala što ste sa nama. Hvala Hvala što ste sa nama, a mi ćemo nastaviti sa poslom sada. I gospodin Darko Klasić zastupat će stavove HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka gdje god se nalazio. **Klasić, Darko (HSLS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicima. NATO savez je i savez vrijednosti koji uključuje i individualne slobode, ljudska prava, demokraciju, vladavinu zakona. Ova zajednička vrijednost utemeljena na onoga što je zapravo NATO i definira njegov način djelovanja. Od svog osnutka 1949. godine NATO je uspješno štitio sve svoje članice isključivo zahvaljujući ideji kolektivne obrane. Svojom snagom odvraćanja NATO je Europi osigurao 77 godina mira i prosperiteta. NATO je spreman braniti svoje članice od bilo kakve prijetnje, pa i tijekom proteklih godina je proveo dodatno generiranje snaga za brzi odgovor i rasporedio dodatne snage na istoku saveza. U okviru i postojećih borbenih skupina i sastava ojačane prednje prisutnosti te nastoji uspostaviti dodatne borbene skupine u jugoistočnoj Europi. Daleko najveći doprinos dale su i ovaj put američke snage što govori o tome koliko je europska sigurnosna arhitektura primarno američka. NATO brine za sigurnost skoro milijardu ljudi i svojih članica, te je zbog toga i novih prijetnji pokrenuto značajno povećanje snaga. Zbog toga su potrebna dodatna financijska ulaganja u obranu svih članica NATO saveza kako bi se održao obrambeni sustav NATO-a koji se sastoji od kombinacije najnovijih oružanih sustava i platformi, te snaga uvježbanih za zajednički rad bez zastoja. Pokušaj ruske okupacije Ukrajine iz temelja je promijenio sigurnosnu arhitekturu Europe. Vjerojatno u Europi kao u Aziji sigurnosti i mira pregazili su ruski tenkovi koji su iz Bjelorusije krenuli prema Kijevu. Građani Ukrajine morali su se suočiti sa okrutnom stvarnošću da će svoju slobodu i državnost morati braniti svojim životima. Ne možemo pristati da se oružjem napada država u Europi, da se nediskrimitivno napadaju civili i da se granice mijenjaju silom okupacije. Ruska agresija pokazala je da europske članice NATO-a nemaju dostatnu kvantitetu da učinkovito pokriju granicu Ukrajinom, Bjelorusijom i Rusijom. NATO savez uspavao se dugogodišnjim mirom nakon hladnog rata pogotovo nove primarne članice pa tako i Mađarska i Rumunjska i ulagale su u obranjeno je bilo skroz nepopularna politika. I to je pravi razlog prolaska bespilotnih letjelica letjelica što je naveo kolega Raspudić. Nije to došlo od jutra, svi smo se mi u Europi ovim dugogodišnjim mirom uspavali i nije se dovoljno ulagalo u obranu. Rat u Ukrajini nam je iz dana u dana pokazao da je brojnost još uvijek jednako važna kao čimbenik kao i opremljenost Oružanih snaga. Danas malo tko može i zamisliti drugačiji put za našu državu koja je i sama tako nedavno izašla iz rata. Izdvajanje za obranu, pristup obrambenim pripremama i potencijalna danas bi bila drugačija da Hrvatska nije članica NATO-a. I sve bi bilo složenije i skuplje, ali unatoč tome bilo bi znatno nesigurnije nego što smo sada. Ali članstvom u NATO-u preuzeli smo i obaveze. Hrvatska kao članica ima obavezu zajedničkog djelovanja u slučaju napada na teritorij države članice NATO-a. U ovim nadasve složenim sigurnosnim uvjetima koji intenzivom djelovanja potencijalno ugrožavaju mir u cijeloj Europi svako i tek isprazno populističko dovođenje u pitanje principa kolektivne obrane NATO članice vrlo je opasno. Činjenica je da se Hrvatska nalazi na takvom geostrateškom prostoru, da je sustav kolektivne obrane vrlo korisna stvar sudjelovanje u NATO-u i EU je ključno za Hrvatsku. Inače bismo bili osuđeni na turbulencije zapadnog Balkana koji izazivaju Beograd i Banja Luka. U rješavanju ovih kriza i suspenzija pokušaj da se destabilizira naše neposredno okruženje odlučujuću ulogu će imati EU i NATO ali ne smijemo zbog toga se zavaravati jer se te snage bez američkog sudjelovanja samo tigar od papira i Hrvatska mora pod hitno uz daljnje sudjelovanje i podršku našim partnerima iz EU i NATO-a i krenuti u ojačavanje svojih oružanih snaga. Ono što je zabrinjavajuće, što se još uvijek odbija svaka pomisao da je moguće dugoročno slabljenje NATO-a i nakon iskustva sa bivšim predsjednikom Trumpom, američki politički analitičari sve češće spominju mogućnost povratka Trumpa na vlast, a još je izvjesnije da će demokrati izgubit većinu u oba doma Kongresa. Vrijeme potpunog i bezuvjetnog oslanjanja na Ameriku kroz NATO je sigurno iza nas i mi i europske vojske moramo značajno ojačati vojne kapacitete. U slučaju izbijanja rata i pojave neposredne ratne opasnosti, oružane snage RH mogu narasti tek na 35 tisuća pripadnika. 14 tisuća aktivnog sastava plus 21 tisuća pričuve. To ni izdaleka nije dostatno za obranu državne teritorije. Tijekom Domovinskog rata Hrvatska vojska je brojala oko 200 tisuća pripadnika i dok se danas nigdje ne spominje značajno naoružavanje Srbije, tenkovima T72 BE, B1, borbeni helikopteri MI35, protuoklopnih projektila Konkurs, PZO sustava, Mistral pancir i FK3, nabava MIG-ova 29, bespilotnih letjelica i taktičkih balističkih raketa dometa od 300 km ili naoružavanja Mađarske tenkovima Leopard 2A7, borbenim vozilima Linux, haubicama, pancir haubicama 2000, PZO raketnim sustavima, naša obrana značajno proizlazi iz razine zaljubljenosti NATO savezom, što je mjerljivo samo s istom razinom kod baltičkih država. Dok primjer Mađarske ukazuje na novi trend naoružavanja, ubrzano naoružavanje Republike Srbije ako učimo iz povijesti, mora biti adekvatni, dobit adekvatni odgovor u rastu naših oružanih snaga. Od 2000. godine do danas opremanje oružanih snaga nikad nije bilo u skladu sa dugoročnim planom razvoja oružanih snaga RH, zapravo od 2000. godine do prije dvije godine niti nismo imali ulaganje u oružane snage, izuzev kupnje oklopnih vozila Patria i 12 haubica pancir 2000. Zato ulaganje u nabavu višenamjenskog borbenog zrakoplova 62 Bradleya i bazičnog protuzračnog sustava je nešto što treba pozdraviti ali na žalost to je samo gašenje požara ili kap u moru stvarnih potreba oružanih snaga jer je ukupna razina opremljenosti oružanih snaga RH katastrofalno niska, a događaji na međunarodnoj sceni zabrinjavajući. Ako se prisjetimo početka sukoba prije 80 godina na tlu Europe gdje se Poljska oslanjala na savezništvo tadašnjih najvećih europskih sila i garanciju svoje državotvornosti, znamo kako je to završilo. Drugi svjetski rat započeo je napadom Njemačke na Poljsku, napadu se pridružila i Rusija koja je okupirala značajni dio sjeverne Poljske koji se i danas nalazi u sastavu Bjelorusije i Ukrajine, zato Baltičke države danas smatraju da jedino NATO stoji između njihove samostalnosti i ponovne ruske okupacije što je točno. Iz istog razloga danas je Poljska značajno usmjerena ka NATO-u i uz to da oni primarno razvijaju svoje obrambene sposobnosti isključivo po kriteriju vlastitih potreba zbog lekcija iz povijesti. Zato je nužno da mi također počnemo ne samo promišljat već i djelovati značajno u smjeru razvoja obrambenih kapaciteta i povećanju brojčanog stanja oružanih snaga s obzirom na dužinu same naše granice. Novi politički i sigurnosni odnosu u Europi traže nove mjere odgovora. Značajno, dugoročno povećanje proračunskih izdvajanja, znatno više od 2% BDP-a u čemu treba vodit računa da u tim sredstvima bude osigurano znatno više od 20% za opremanje i modernizaciju. To osiguravanje dodatnih snaga doslovno preko noći moraju postati nova realnost i nužnost u Hrvatskoj kao i u EU. Ono što je danas mi se čini zabrinjavajuće za NATO savez, nikako ne želimo otvoreno govoriti je činjenica za sve većem broju NATO članica. Na vlast dolaze stranke ekstremno desne ili populističke koje imaju druge prioritete i pitanje je koliko je NATO još uvijek jedinstven. Sasvim je sigurno da bi se Ankara rukovodila prije svega vlastitim interesima, kada bi se trebalo recimo braniti Finsku ili Tri Baltičke države. Pitanje je kako bi postavila Orbanova Mađarska, da se ruska vojska dođe na njene granice. Trump je već jednom skoro uništio NATO, a po svemu sudeći dobit će još jednu priliku. Ako ove činjenice ne uvažimo doba kolektivne sigurnosti Europe postat će prošlost, a oni koji to odbiju spoznati uskoro bi se mogli naći u vrlo lošoj poziciji. Problem je što će zbog neodlučnosti i populizma ceh mogu plaćati sama naša djeca i unuci. Što se tiče ovih odluka o kojima danas raspravljamo, podsjetio bih da je RH podržala podržala prijedlog formiranja novih borbenih skupina u okviru aktivnosti i ojačane budnosti NATO-a te uspostava dodatnih NATO-vih borbenih skupina u središnjoj jugoistočnoj Europi odnosno u Mađarskoj, Slovačkoj, Rumunjskoj i Bugarskoj i zato pozdravljamo ovu odluku da se i Hrvatska aktivno uključi u sve aktivnosti NATO saveza što bi i trebala biti kruna naše integracije, dokaza sposobnosti i razvoja oružanih snaga RH. S obzirom na veličinu naših oružanih snaga i broj naših vojnika, mislim da je ona u ovim misijama više simbolična nego značajna ali u svakom slučaju poželjna zbog unapređenja mogućnosti same Hrvatske vojske i iz tog razloga mi ćemo podržati i podržavamo sve ove odluke kao HSLS što se tiče razvoja oružanih snaga kao i unapređenja njihovog djelovanja. Hvala lijepo. Hvala i vama. Gospodin Franko Vidović, ispred kluba Socijaldemokrati. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Dakle klub Socijaldemokrata je odmah u uvodu razmotrio svih 10 odluka da ih sad ne nabrajam oko slanja i angažiranja oružanih snaga RH u međunarodnim misijama i odlučili smo da ćemo i podržati sve te odluke, dakle prijedloge navedenih odluka podnijela je Vlada RH aktima od 16. uz navedene akte Vlada je dostavila i odluke Predsjednika RH, vrhovnog zapovjednika oružanih snaga RH o davanju prethodne suglasnosti na naveden prijedloge ali evo ovdje smo danas slušali malo širu raspravu, bilo je tu i uključivanja vojske na granice, opravdanja zbog čega to tako mora bit il ne mora, za šta se ja zalažem, odnosima predsjednika i ministra obrane i sličnih stvari, pa ajmo malo u povijest se podsjetiti, '99.g. je Hrvatska prvi put uputila svoje predstavnike u neku mirovinu misiju. Radilo se o Misiji UN-a u „SIERRA LEONE“-u gdje je naša zemlja uputila 10 nenaoružanih vojnih promatrača, dotad je Hrvatska bila u statusu zemlje primateljice međunarodne pomoć, sjećamo se Domovinskog rata, a nakon te '99.g. Hrvatska je ušla u krug država davateljica mirovnog osoblja i od tad i na taj način doprinosi očuvanju globalnog mira i sigurnosti. I mislim da to opet ispočetka treba naglasiti, mirovne misije, sve su u usmjerene očuvanju globalnog mira i sigurnosti. Značajan utjecaj odnosno od tad do danas su se značajno izmijenile okolnosti globalno i lokalno. Među najvažnije novije događaje koje imaju dugoročni utjecaj na našu domovinu svakako spadaju i stjecanje statusa NATO saveznice, pridruživanje EU, kao i ulazak u schengentski prostor. Ono što ima negativan utjecaj na cijelu situaciju, to su geopolitičke okolnosti odnosno ruska agresija na Ukrajinu, a i sad obračun i napad Hamasa na Izrael. To je ono što će kreirat budućnost Europe, sigurnosni kontekst u kom će se ona nalaziti i jednako tako će utjecat i na odluke oko daljnjeg angažiranja, vjerojatno u misije. Dakle ono što možemo konstatirat da je sa svim ovim događajima u posljednjih 2.-3.g. da je značajno narušena ne samo europska nego svjetska sigurnosna arhitektura i da su to događaji koji značajno utječu na geopolitiku svih zemalja, pa tako i RH. Od početnih 10 snaga, 10 pripadnika Oružanih snaga kolko ih je bilo u „SIERRA LEONE“-u Hrvatska je postupno povećavala broj osoblja koje je uključivalo međunarodne aktivnosti, pa i u razdoblju između '99. do danas je ukupno sudjelovalo 11.300 pripadnika Oružanih snaga RH u međunarodnim operacijama, misijama i aktivnostima. Najviše njih odnosno 85% bilo je angažirano u okviru NATO-a. Slijedeće godine naša će zemlja imat već četvrt stoljeća iskustva stranog sudjelovanja u operacijama potpore miru pod otkriljem UN-a, te NATO vođenim operacijama i operacijama EU. Obzirom na članstvo u NATO savezu i EU naša zemlja ima i određene obveze, pa se svojim kontinuiranim sudjelovanjem u međunarodnim misijama, operacijama i aktivnostima Hrvatska potvrđuje kao pouzdan, ozbiljan i odgovoran partner NATO i EU. Pri tom je važno istaknuti benefite koje Oružane snage dobivaju zauzvrat, a to su stručnost, obučenost, vještine pripadnika Oružanih snaga se razvijaju sukladno NATO standardima, interoperabilnost, komunikacija na najvišem časničkom vrhu, vrhu, nazovimo ga tako, između zemalja članica itd.. Sve to pridonosi u principu borbenoj spremnosti i obučenosti Oružanih snaga RH. Od 10 predloženih, 8 odluka se ponovo donosi sukladno ustaljenom ciklusu upućivanja osoblja u međunarodne aktivnosti. Dvije predložene odluke predstavljaju novi angažman HV-a. U sklopu ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Poljskoj u kojoj Hrvatska sudjeluje od 2017.g. se predlaže upućivanje do 90 pripadnika Oružanih snaga sa bitnicom Panzerhaubitze 2000 uz mogućnost rotacije. Jačanje prednje prisutnosti započelo je 2017. i provodi se razmještanjem četiriju borbenih skupina savezničkih snaga na istoku NATO-a kroz ojačanu prednju prisutnost u Republici Estoniji, Republici Latviji, Republici Litvi i Republici Poljskoj. U sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a u Mađarskoj predložen je angažman do 200 pripadnika Oružanih snaga uz mogućnost rotacije. U aktivnosti u Mađarskoj Hrvatska sudjeluje od srpnja '22. sa 193 pripadnika HV-a. Prijedlog odluke o upućivanju do 10 pripadnika Oružanih snaga u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a u Republici Bugarskoj predstavlja novi angažman HV-a. Aktivnost Aktivnost ojačane aktivnosti NATO-a uspostavljena je nakon ruske agresije na Ukrajinu u Središnjoj i Jugoistočnoj Europi odnosno u Mađarskoj, Republici Slovačkoj, Rumunjskoj i Republici Bugarskoj. U pogledu angažmana u misiji potpore miru „NATO misiji u Iraku“ u 2024. predloženo je upućivanje do 10 pripadnika Oružanih snaga uz mogućnost rotacije. Nadalje, u operaciji potpore miru „SEA GUARDIAN“ u Sredozemlju predloženo je 2024. upućivanje do 35 pripadnika Oružanih snaga i brod Hrvatske ratne mornarice uz mogućnost rotacije, a u operaciji koalicijskih snaga „INHERENT RESOLVE“ pod vodstvom Sjedinjenih država u zapovjedništvo operacije u Kuvajtu i Iraku predlaže se upućivanje do 3 pripadnika Oružanih snaga RH uz mogućnost rotacije. Što se tiče angažmana Oružanih snaga u operacijama EU prijedlogom odluke predlaže se da se u operaciji „EUNAVFOR-ATALANTA“ u '24. uputi do 25 pripadnika i sad dolazimo do ove famozne, do famoznog angažmana u Libiji o kom su neke kolege prije mene govorile, gdje, to je operacija „EUNAVFOR MED IRINI“, a predloženo je upućivanje do 5 pripadnika, u stvarnosti upućujemo jednog časnika. Dakle, ja bi stvarno volio da svi kad govorimo da se ostavimo populizma i da govorimo na način kakav je primjeren, da li angažirat našu vojsku na granici il ne nema stvarno apsolutno nikakve veze sa međunarodnim angažmanom u mirovnim misijama, to je sasvim drugačiji tim angažmana. Taj angažman i to moram reć ovdje, taj angažman vojske, naše vojske na našim granicama bi bio dugoročan, to ne bi bila misija koja traje godinu dana pa ćemo je produžit ili je nećemo produžiti nego bio dugoročan, jednako kao što će bit dugoročan i problem migranata. Dakle, angažirat svoje oružane snage u tako nečem znači u principu narušiti borbenu spremnost svojih oružanih snaga, a sa druge strane ne dat policiji da obavlja ono što je u opisu njenog lika i djela, a to je zaštita granice. Dok policija to radi na način koji radi i dok joj je nepotrebna i dok kaže da nema potrebe za dodatnim angažmanom bilo koga dotle policiju treba podržati i treba inzistirati na tome da to radi policija kao i u svim normalnim država. To je moj stav, ne sad nego od 2015. kad su i neki od kolega iz HDZ-a vikali kako treba pod hitno dovest vojsku na granicu. Ne treba, to mislim, mislio sam i tad mislim to i sad jer to bi bilo štetno za Oružane snage RH. Dakle, Dakle, pa ne znam šta bi još rekao oko ovoga, uglavnom klub Socijaldemokrata drži da sudjelovanjem u međunarodnim aktivnostima pruža svakako priliku za dodatno razvijanje sposobnost, povećanje razine interoperabilnost sa snagama drugih država članica i priliku Hrvatskoj… Gospodine Deur molim vas, kad neće potpredsjednik moram ja intervenirat. da nastavi gradit međunarodnu vjerodostojnost te politički i vojni i međunarodni kredibilitet. Angažmanom u međunarodnim misijama, operacijama i aktivnostima Hrvatska potvrđuje da je ozbiljan i pouzdan partner i saveznik, a vojna diplomacija je dala do sad nemjerljive doprinos u izgradnji ugleda i položaja Hrvatske u međunarodnoj zajednici. Klub Socijaldemokrata drži da uz prethodno navedeno sudjelovanje u misijama donosi i političke koristi,

da taj angažman pridonosi jačanju borbenih i ukupnih sposobnosti te podizanju ugleda Oružanih snaga RH u svijetu. Posebno bih želio skrenut pozornost na važnost dobre opremljenosti naših pripadnika oružanih snaga pa tako i ovim putem apeliram da se u pitanju opremanja vojnika, dočasnika i časnika pristupi sustavno i sa dužnom pažnjom. Zaključno, želio bih navest kako upravo zbog ocjene da angažman u međunarodnim mirovnim misijama, operacijama, aktivnostima ima višestruke pozitivne učinke za Hrvatsku na političkom, diplomatskom i na operativnom planu, Klub zastupnika Socijaldemokrata podržat će predložene odluke. Hvala. Hvala i hvala na pomoći. Gospodin Željko Sačić, međutim ima nešto protiv jer ima povredu poslovnika. Hvala vam g. predsjedavajući, ispravno ste primijetili. Ja bi uložio povredu poslovnika da je povrijeđen čl. 238. st. 1. vehementnom iskazu našeg predsjednika Odbora za obranu g. Franka Vidovića kada on kaže da bi angažman hrvatske vojske na granici bitno pridonio njenoj vojnoj sposobnosti, narušio njenu borbenu spremnost. Nasuprot tome ja smatram baš drugačije da bi Hrvati se osjećali sigurnijim kao i Talijani, kao Slovenci, kao Nijemci, Austrijanci, Amerikanci to je suština priče. Svi će bit sigurni, ali ja vam moram dati opomenu jel jer bila replika. Isto povreda poslovnika, izvolite. Zahvaljujem. Povrijeđen je pretpostavljam čl. 238. st. 1. točka 6. jel tako bilo? Da, ok, ovaj pa ja nemam ništa protiv koleginom mišljenja, dapače ja gospodina SAčića uvažavam, ali dozvolit ćete ja imam svoje mišljenje, moje je mišljenje kontinuirano kao što sam rekao u izlaganju od 2015. kad su se pojavili migranti i ja zaista tako mislim. A za potvrdu mi daju i ljudi sa kojima razgovaram, a koji su vojnici …/Upadica Radin: Hvala./… kao što smo bili vi il ja il Ante Deur. i opomena jer je bila replika. A različitost mišljenja je osnova postojanja svakog parlamenta ne. Gospodin Deur kad imate vremena možete doći, izvolite

Pa evo prije nego što počnem ovo izlaganje samo bi se osvrnuo na dvije konstatacije naših vanjskih suradnika s Pantovčaka, ali želio bi reći 2015., da ovaj milion migranata i sad tada se nije reagiralo danas se reagira. Da danas tada g. Raspudić nije bio u politici i nije ga zanimao taj populizam. Danas je pravi populist, aktivist sličan ovim iz Možemo. Što se tiče drugog populizma koji je čak još zločestiji, u Libiji nisu nikakve vojne snage nego je samo jedan časnik u stožeru u Rimu, a operacija nije u Libiji nego u Sredozemlju. Pa evo poštovani generale Sačiću i ova dva vanjska suradnika s Pantovčaka oni su otišli pa čisto da taj populizam nije korektan prema hrvatskoj vojsci, a vi kao načelnik Specijalne policije i policajac vjerujem da ste svjesni da hrvatska vojska na granicama bi bila uvreda prema snagama i policije i kvaliteti koju policija ima ima i poštovanju hrvatskom narodu, a s obzirom da je policija sasvim dovoljna da napravi red kvalitetan koji hrvatski narod o tome očekuje. Vjerujem da se slažete i sa mnom i sa konstatacijom potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova. ovaj, poštovane kolegice, Hrvatska vojska u okviru jačanja obrambenih sposobnosti provodi aktivnost usmjerena na misijama doprinosu, izgradnji međunarodnog mira i sigurnosti. Sudjelovanje u operacijama i drugim aktivnostima NATO-a, EU, UN-a, izravan je doprinos jačanju ugleda i daljnjeg utvrđivanja RH kao odgovorne članice međunarodne zajednice i kao zajednički doprinos miru, sigurnosti i stabilnosti globalno euroatlantskoga prostora. Kao što smo i čuli, RH je već započela svoje .../Govornik se ne razumije./... 1999. u misijama sa 10 časnika koji su bili promatrači u Sierra Leoneu i, tako taj jedan kontinuitet koji danas i dalje nastavljamo. Od tada do danas, Hrvatska vojska je napravila značajan iskorak u kvaliteti i opsegu svojega doprinosa te postala aktivnom sudionicom i nastojanju nastojanju EU i Sjeveroatlantskog saveza u stabilizaciji kriznih područja. Kroz razdoblje Hrvatske, razdoblje u Hrvatske vojske se razbija, razvijana se u sposobnosti s oružanim snagama partnerima, saveznicima, ali i prenosila iskustva s obzirom na vlastita iskustva iz Domovinskom ratu koji hrvatska vojska i hrvatski časnici su imali što ponuditi. Kontinuirano svjedočimo pohvalama o našim pripadnicima koji su u misijama i operacijama diljem svijeta, tu pokazuje kako imamo kvalitetne, profesionalne i koji ne samo da su, da promiču dobar glas o Oružanim snagama, već su pravi ambasador RH. Hrvatska vojska trenutačno sudjeluje u 11 međunarodnih misija, operacija i aktivnosti u inozemstvu s ukupno 313 pripadnika. Danas pred nama kako je rečeno, već rečeno od predlagatelja prednosti, predlozi odluka je za 10 NATO, UN i EU misija, operacija i aktivnosti u inozemstvu 2024. g. Kao jedan od najznačajnijih rezultata NATO samita u Varšavi uvođenje aktivnosti ojačane prednje prisutnosti, što je ustvari preventivni razmještaj snaga članica NATO-a u području baltičkih zemalja i Poljske. Ova aktivnost predstavlja dio angažiranja NATO-a radi odvraćanja stanja i spremnosti za obranu agresije i demonstriranja odlučnosti NATO saveza i obrana u saveznicama. To uključuje i pozicioniranje borbenih skupina na istoku NATO-a kroz aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Estoniji, Latviji, Litvi, Poljskoj, Hrvatska vojska sudjeluje u Poljskoj i Mađarskoj na stalnoj osnovi, a u Litvi svake druge godine.

na Madridu, u Madridu u srpnju '22. g. NATO je nakon ruske agresije na Ukrajinu uspostavio dodatne borbene skupine u središnjoj jugoistočnoj Europi te uključuje pozicioniranje borbenih skupina Mađarskoj, Slovačkoj, Rumunjskoj i Bugarskoj. U 2024. g. predlaže se da u Mađarsku upućeno do 200 pripadnika OSRH, povećanje broja pripadnika ove aktivnosti predlaže se iz razloga da što omogućuje OSRH-u prilagođavanje strukture snaga radi razvoja i sposobnosti, a ujedno i u skladu s ukupnom prilagodbom borbenim skupinama u NATO-u. Nova aktivnost ojačane budnosti koja se predlaže da u Republici Bugarskoj vodeća nacija u borbenoj skupini te Talijanska Republika uz sudjelovanje SAD-a kao druga država. Hrvatska vojska sudjelovanje u ovoj aktivnosti NATO-a dodatno razvija sposobnost, povećava razinu i u snagama drugih država članica izravno pridonosi jačanju i odvrćanju i obrani saveza na njegovom istočnom krilu te se predlaže da u 2024. g. angažirano do 10 naših pripadnika. U 2024. g. predlaže se da u NATO misiju potpore miru NATO-a, misija u Iraku, upućivanje 10 pripadnika OSRH. Hrvatska je pomorska zemlja, uspješnost operacija potpore miru ima i učinak i na potencijalne sigurnosti prijetnje i održavanje stabilnog stanja bližem području prostoru Jadranskog mora, što utječe na gospodarstvo i društveni razvoj. Ova operacija pridonosi razvoju regionalne i pomorske sigurnosti u borbi protiv terorizma, osiguranju slobodne plovidbe i borbi protiv preferencije oružja i masovno, za masovno uništavanje. Stoga se operacijama i svim, u svim koje nam dolaze Europsko unije i sve ovo u '24. g. šta predlažemo,

Na NATO sastanku u vrhu u Madridu 2022. g. saveznici su usvojili novi strateški koncept i dogovorili uspostavu novog NATO modela, novog NATO modela NATO snaga. Strateški koncept stavlja se naglasak na kolektivnu obranu, a novi NATO model snaga predstavlja način koji će planovi saveza biti vezani sa snagama potrebnim za njihovu provedbu. Stoga se predlaže donošenje odluke o prelasku granice RH, djelovanju oružanih snaga države članice NATO-a i OSRH, angažiranih u okviru novog modela snaga NATO saveza u 2024. g. se ne razumije./... povećani raspoloživosti savezničkih snaga koje mogu biti uporabljene kao brzi odgovor na različite sigurnosti, izazove na euroatlantskom području. Kako bi se odgovorilo na novo sigurnosno okruženje uzrokovano geopolitičkim, geostrateškim promjenama kao globalno, tako i u neposrednom okruženju Republike Hrvatske ova Vlada itekako prepoznaje važnost i potrebu ulaganja u obranu. Poduzimanje radnji radi dostizanja smjernica NATO-a o izdvajanju za obranu je 2% BDP-a i dostizanju smjernica 20% za modernizaciju, opremanju na proračun u Ministarstvu obrane u 2023. godini. Godinu više od jedne milijarde eura najveći od Domovinskog rata značajni iskorak za Republiku Hrvatsku i Hrvatsku vojsku. Možemo biti stvarno ponosni, evo kao i svi građani. Danas Hrvatska vojska sa najvećim proračunom, sa modernim hrvatskim časnikom, hrvatskim vojnikom, ali u teškom smislu sve ono što se radi, evo želimo zahvaliti ovim putem svim ministrima obrane koji su u ovih osam godina doprinijeli u snazi, u vjerodostojnosti ovome svemu svim ovim misijama koje nam se, kojima sudjelujemo sigurno da je to pokazatelj jedan i priznanje i Ministarstvu obrane, Glavnom stožeru, Hrvatskoj vojsci. Evo zato još jednom čestitke svim ministrima i svim suradnicima, državnim tajnicima, našem glavnom tajniku Baraču. Evo svima koji su dionici, sudionici ovakve kvalitete i ovome sve što se radi. Današnji rad pokazao je kao unapređenje procesa opremanja, modernizaciju, izgradnju, sposobnost itekako je važno i na tome ova Vlada i Ministarstvo obrane kontinuirano rade. Evo sve ovo što pokazuje to je od početka Vlade Andreja Plenkovića ne umanjujući bivše ministre bivše Vlade da se nije htjelo napraviti ili da se nije htjelo ojačati Hrvatska vojska. Ali moramo jasno napomenuti, ne smijemo se služiti populizmom koji su pokušali naše kolege na početku sa izmišljenim formama. Sve ovo što se do sad napravilo za Hrvatsku vojsku od borbenih zrakoplova, sveg onog što se radi, helikoptera Patria to je pokazatelj kao što smo prije neki dan imali Zakon o hrvatskim braniteljima završni da je to bilo prije napravljeno ne bi to trebalo danas to raditi. To je pokazatelj. Nije ovdje da se netko hvali, to je dužnost Vlade i Ministarstva obrane, ali to su činjenice koje moramo jasno pokazati onima koji danas žele biti populisti, onima koji danas kritiziraju bez argumenata i koji prikazuju lažnu situaciju kao što su i na početku i oko Libije i oko migranata žele uhvatiti uhvatiti u ovoj izbornoj godini kako bih rekao mandat više. Sve je to legitimno i moramo poštivati legitimitet pojedinca i saborskog zastupnika, ali nacionalna vrijednost, nacionalna sigurnost je nešto o čemu ne smijemo raditi populizam. To je opasno. Svi se kunemo na nacionalnu sigurnost, tražimo da to bude vjerodostojno, a onda tu nacionalnu sigurnost želimo prikazati javnosti da to bude javno poznato što se radi i na koji način. I onda na razne načine propitivamo, stvari koje ne mogu izići baš u svakom trenutku sigurnost nije ta koja treba biti. se./… Da, evo kolega malo prije sam i pohvalio kolegu kao policajca i koju danas policija je dobila isto veliku ulogu, kvalitetu, opremljenost, sigurnost kao nikad do sad, Specijalna policija koja dobiva danas poštovanje i snagu sa ovom Vladom kao i Hrvatska vojska. Tako da tu moramo biti uistinu prepoznati. Evo poštovani na kraju evo poštovane kolegice evo sudjelovanje u međunarodnim operacijama i aktivnostima u inozemstvu o čemu danas se raspravlja u skladu i sa strateškim opredjeljenjem Republike Hrvatske čime se Hrvatska svrstava među odgovorne članice Međunarodne zajednice koje su spremne preuzeti svoj dio tereta u izgradnji i očuvanju međunarodne sigurnosti. To je ono najbitnije što danas moramo biti osviješteni da u ovim globalnim i svim ratu i u Ukrajini i na Bliskom Istoku, osobito Ukrajini koja nije daleko od nas, koji moramo biti svjesni na kojoj sigurnosti moramo počivati ako se sjetimo Domovinskog rata i onda kad se vratimo naše kolege koji nisu imali hrabrosti dići ruku za pomoć Ukrajini osobito naši branitelji koji su se sakrili i zaboravili su muku koju smo mi prolazili. To je ono što Hrvatska nije pokazala empatiju, ne Hrvatska, nego pojedinci u Hrvatskom saboru. Na žalost nisu pokazali empatiju ni u pitanju da se Hrvatska miješa u ukrajinsko ruski rat, nego pokazuje empatiju prema slabijem a to je ono što danas ova Vlada i ono što moramo kao narod imati stav svoj prema tome. Zato i ove se misije i EU i NATO-a klub HDZ-a će podržati i ovo što radi Ministarstvo obrane i hrvatska Vlada podržavaju, mislimo da je to bitno, da je to interes i da je to sigurnost ne samo Hrvatske nego cijele EU i NATO Hvala i vama. Gospodin Dretar zastupat će stavove Domovinskog pokreta o ovim zakonima. Izvolite. Hvala vam lijepa poštovane kolegice i kolege, gospodine državni tajniče sa suradnicima. I Klub zastupnika Domovinskog pokreta naravno odobrava i podržat će sudjelovanje pripadnika Hrvatske vojske u raznim operacijama bile one ovih 9 o kojima danas ovdje raspravljamo, bilo one u organizaciji EU ili u organizaciji NATO pakta odnosno saveza kako ga god želite nazvati. Prošli smo ovdje samo kroz mnogi kolege prije mene kroz detalje ovih odluka, dakle imamo i NATO, imamo i nešto EU. Ono što je sasvim sigurno i što sam pitao poštovanog g. državnog tajnika u replici jest činjenica da rat u Ukrajini prijeti eskalacijom, vidjeli smo odluku

rat u Ukrajini može biti okrenut u korist Ukrajine, zemlje koja je napadnuta i ima puno legitimno pravo da se brani i obrani u svojim povijesnim granicama. Što se tiče širenja tog ratnog sukoba čuli smo Putin je najavio odnosno zaprijetio je baltičkim zemljama, prvenstveno Estoniji da će se i oni jednog dana naći na njegovoj listi, dakle zato ovdje i jest kao što sam i pitao ta pojačana prednja prisutnost i pojačan stupanj budnosti NATO-ovih snaga u Poljskoj u kojima eto sudjeluju i pripadnici HV-a, ali sve nas još uvijek mora mučiti jedno pitanje, pitanje koje se i ovdje danas onako malo spomenulo nekoliko puta je je li NATO još uvijek ono što je bio kada je osnovan? Dakle da se podsjetimo, NATO je osnovan odmah po završetku, neposredno nakon Drugog svjetskog rata kao jedna organizacija u kojoj je američka vojna i materijalna moć bila apsolutno dominantna. Ratom razorena Europa, Europa razorena sa dva svjetska rata u 30.g. bila je na koljenima, naravno da joj je u tome trenutku Amerika bila od presudne važnosti i da je Amerika jedina mogla sačuvati mir i osigurati prosperitet, pa onda naravno kasnije i i kroz potporu europskim integracijama koje su evo završile danas sa zemljama članicama EU. No, EU još uvijek nema svoju funkcionalnu vojsku, vojsku, EU posjeduje vojne postrojbe, vojnu tehniku, zapovjedno stručno vodstvo sastavljeno od članica, od zemalja članica EU. EU nema svoju vojsku. Pitanje je naravno zašto? Znamo i sami da se u politici uvijek pokušava, naročito na nivou europskog kontinenta izbjeći dominacija, kako u jednom trenutku Njemačke, tako u jednom trenutku Francuske, Velika Britanija povukla se iz EU. Sve to naravno još uvijek jako, jako, jako klima odnosno sve nas to jako podsjeća i na neke trenutke u Europi prije Prvog, pa i prije Drugog svjetskog rata. Zato je sada možda izuzetno bitno organizirati, provesti, uskladiti i stvoriti vojsku EU. Da podsjetim, čuveni 5. članak NATO saveza govori da je napad na jednu članicu NATO saveza napad na sve i da se naravno u slučaju takve ugroze sve zemlje udružuju i brane u onu napadnutu. Dosada je aktiviran samo jednom, to je bilo nakon terorističkog napada na zgradu Svjetskog trgovačkog centra u Americi, u SAD-u. Postoji veliko i opravdano pitanje i danas i u svjetskoj politici, posebno u europskoj politici, ali i diplomaciji, može li, hoće li i je li NATO stvarno spreman odlučno odgovoriti na eventualnu ratnu ugrozu teritorija jedne od zemalja članica? To je nešto što svi očekujemo, ali to je nešto što je dosta teško zamisliti kao isti sekundni, vrlo brzi, učinkovit i koordiniran odgovor u slučaju da recimo Putin napadne balt…, neku od 3 baltičke zemlje. Bojim se da taj odgovor neće biti toliko snažan, toliko brz i da će NATO kao i uvijek trebati i određeno vrijeme da takve odluke prođu kroz zapovjednu strukturu, a naravno pitanje je i političke volje hoće li se uopće takva odluka i donijeti i u kojem obimu, kojim intenzitetom i naravno kako će se ta operacija provesti. Činjenica jest da svi moramo biti svjesni da nas, pa čak i površno proučavanje povijesti ratnih sukoba jasno uči i jasno nam govori da Putin na Ukrajini stati neće. Ako Putin ne bude poražen u Ukrajini on stati neće, to budite sigurni da će se želja za širenjem utjecaja ruskog dominiona da nastaviti, to možemo svi biti sigurni, ne treba biti ništa osobito pametan da se to shvati. Kako i gdje ćemo ga trebati zaustavljati, to će biti predmet nekih budućih vremena, nadajmo se naravno da se dogoditi neće.

Moramo ipak se usuglasiti sa kolegama koji su potpuno opravdano pitali što to Oružane snage RH rade u Crvenom moru, što to one tamo rade ajmo reć na rogu Afrike pokušavajući riješiti neke probleme koje se ustvari trebaju riješiti ovdje na vlastitom teritoriju? Ove odluke koje se tiču sudjelovanja Oružanih snaga RH u NATO akcijama odnosno o bilo kakvim NATO angažmanima apsolutno nisu upitne. Tu je dakle angažman hrvatskih snaga u okviru novog modela snaga NATO-a u 2024., tu je odluka o upućivanju pripadnika Oružanih snaga RH na dužnosti u NATO zapovjednim strukturama. Dakle ponovno ojačana budnost i prednja prisutnost u Republici Bugarskoj, u Mađarskoj i u Poljskoj. Oružane snage RH sudjeluju u misiji potpore miru „NATO U IRAKU“ i to je apsolutno u redu i operacija „SEA GUARDIAN“ jest jedna jako, jako, jako bitna operacija budući da je Sredozemlje u principu jedna od glavnih ruta kojima se migranti približavaju europskom kontinentu i stupaju na njega, dolaze na njega, dakle naravno „SEA GUARDINA“ ne, nije, nije akcija odnosno operacija usmjerena u tome smjeru nego tu se radi uglavnom je li o potpori miru i borbi protiv pirata no eto pretpostavljam da bi se moglo malo i proširiti te odluke. Odluka o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga u Inharent Resolvu je istu tako neupitna, Poljsku, Mađarsku i Bugarsku sam već spomenuo dakle kao i uvijek na kraju godine raspravljamo o činjenici da trebamo dati opet jel legitimitet pripadnicima oružanih snaga HV-a da sudjeluju u vojnim operacijama bile one u organizaciji NATO-a ili u organizaciji EU naravno Klub zastupnika Domovinskog pokreta podržat će sve ove odluke i prijedloge. Hvala. Gospodin Željko Sačić, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista. Izvolite.

da sudjelujete u svim tim važnim, značajnim, međunarodnim obrambeno odbijajućim misijama NATO pakta ali i onih snaga EURO Atalanta itd. EUNAVFOR koji jesu i da ćemo vam dati potporu da u tom smislu snage za brzo djelovanje, taj novi model snaga il kak se već zove prema potrebi može i Hrvatsku koristiti za područje svog brzog izmještanja, ovaj premještanja da bude to tzv. to tzv. vojni Schengen kako su ga Rusi nazvali. Sve u interesu i cilju da se naša kolektivna sigurnost dodatno ojača i zaštiti. međutim ostaje za nas Hrvatske suvereniste nekoliko otvorenih pitanja koje si svaki odgovoran građanin RH svaki, svaki pripadnik hrvatskog naroda u zemlji i inozemstvu mora postaviti, a di je tu Hrvatska, di je tu naša sigurnost, di je tu naša vojna obrana, naša, ovdje u Hrvatskoj. Mi ćemo dati naše vojnike da brane kolektivni suverenitet, odnosno suverenitet svih država članica NATO pakta u Latviji, Litvi, Estoniji, Poljskoj, Bugarskoj, Rumunjskoj, Mađarskoj itd., itd. jer smo potpisali, pristupili smo NATO paktu i to su naše međunarodne obveze ali ni jedna od tih potpisanih međunarodnih obveza nas ne ekskulpira i dapače, ne traži od nas da se mi odreknemo vlastitih ulaganja u vlastitu autentičnu vojnu sigurnost u naše oružane snage RH. Davno je Davno je o tome pisao evo danas sam ga već citirao Machiavelli, početkom 16. stoljeća šta znači za jednu državu republiku vlastita vojska, šta znači pomoćna vojska, šta znači plaćenička vojska, šta znači mješovita vojska i ne treba biti jako pametan mi sami Hrvati znamo šta znači vlastita vojska jer smo '90., '91. bili izloženi jednoj vojnoj agresiji. Stoga želim prinijeti vašoj pažnji i pozornosti osobito hrvatskoj javnosti reći da moramo mi Hrvati osim što podržavamo te misije NATO pakta koje su u sasvim novi obrambenoj dimenziji od sinoć kada je američki Senat odbio, dal privremeno ili stalno, dati 100 milijardi dolara vojnoj pomoći u Ukrajini. Danas je već to novi jedan geostrateški element i današnjim danom snage NATO-a zahvaljujući toj činjenici imaju drugu poziciju u odnosu prema Rusiji, samim tim činom. Pa i mi Hrvati imamo drugu poziciju jer u Madridu je 2022. donešena anticipirajući opasnost ruske agresije na Ukrajinu, odluka da se dotadašnje snage za brzo djelovanje kojih je do tad bilo, pazite dobro samo 40 da se podignu na razinu 300 tisuća snaga i taj novi model snaga i nova strategija je bila usmjerena na podizanje kolektivne sigurnosti svih članica 31, 2 anglosakonske i 29 u Europi, europskih država. I sad gledajte mi moramo kao Hrvatska država i hrvatski narod i hrvatska Vlada i hrvatsko ministarstvo, vodit računa o tim činjenicama, znači s jedne strane se ozbiljno pripremamo za taj vojni sukob, potencijalni, mi ga odvraćamo do sada, zato se i zove misija prednje prisutnosti ili odvraćanja. Međutim Hrvati ostaju ovdje sa svojoj, na svojoj granici kopnenoj više od 1.300 km, imamo i pomorsku granicu, a nemamo brodove. Vidimo šta nam Brodosplit radi, ali dobro. Ali imamo znači i opasnost ilegalno prodora vojno sposobnih tzv. migranata al izbjeglica koje to nisu nego su ekonomski migranti. I sada kad sve to skupa zbrojimo, nekakav potencijalni latentni terorizam koji također je dodatno isprovociran našim stavom nedavnim u pogledu osude ovaj u tom bliskoistočnom sukobu strašnim krvoprolićima koji se događaju između Izraela i Arapa, mi moramo vodit računa tko će nas Hrvate u ovom, u ovom, u ovoj geostrateškim odnosima i kako zaštitit. vi svi morate znati i mediji i hrvatski narod, a vi znam da glavni državni tajniče jako dobro znadete, da su te nove snage NATO pakta, njih 300 tisuća, raspodijeljene na tri sastavnice. Jedna sastavnica djeluje do 10 dana, druga sastavnica od 10 do 30, a treća od 30 do čak 180 dana. I sad čitajmo mi između redova, mi, odgovorni pripadnici i sudionici Domovinskog rata poput Deura i mnogih drugih ovdje kolega i g. Stiera koji znam da dobro prati, već vidimo i čitamo, halo, do 10 dana mi Hrvati, ak nas netko napadne ili masovnim terorizmom kao što su to napravili Srbi na Kosovu ili ne daj Bože nekom drugim otvorenim sukobom, agresijom, moramo izdržati do 10 dana, dragi moji prijatelji gore sa ove galerije, vi mlade djevojke i dječaci i učenici, to 10 dana se mi Hrvati moramo boriti! Tek u tom periodu će nama NATO pakt doći ovaj, pomoći dati. Pa kako ćemo mi 10 dana izdržati? Sa koliko vojnika? E sad je moja diskusija, poent je u tome da moramo, osim jačati snage NATO-a, jačati snage Hrvatske vojske, s ponosom otvoriti pitanje osposobljavanja ove mladosti na galeriji za vojno nekakvo rukovanje oružjem, puškama, obranom sebe, svoje obitelji, braću, sestara, … .../Upadica: se obratite jasnosti, molim vas./... Bogu hvala, oni to trebaju shvatiti. Znači nema u civilnog služenja vojnog roka ništa, ako ti neprijatelj pokuca na vrata, ti ne mo'š pobjeć, nekom će ostavit svoje obitelji i najvrjednija bogatstva i mi Hrvati moramo osposobljavati svoju mladost, a ne dozvoliti da od 2008. do danas, 2023. propalo nam je u potpunosti, dragi moji prijatelji mladi, 300 tisuća mladih Hrvata nakon što ih je, što su navršili 18 godina, oni su se trebali prijaviti u vojni ured i vojni ured im je trebao reći, hoćete služiti vojsku u redovnim okolnostima? Osposobljavati se mjesec, dva ili kako god, u srednjoj školi ili civilni civilni vojni rok. Ništa. Nitko njih ne zove. Takvih je 300 tisuća kroz ove godine propalo. Oni ne znaju ništa, ne znaju sebe obraniti, osim ak ih otac nije nečemu naučio ili šta ja znam šta. E mi upravo u hrvatskom ovaj, HV, Ministarstvo obrane o tome treba voditi računa. To je vaša odgovornost jer ne može se ostati imun na činjenicu da 2008. kada smo ukinuli odnosno zamrznuli vojni rok smo projicirali u svojim planovima strategije obrane, da će 2000 mladih hrvatskih vojnikinja i vojnika dragovoljno poletit u služenje vojnog roka, iz te baze od 2000 ćemo mi lako punit naše profesionalne gardijske brigade sa slavnim ratnim vojnim pobjedničkim putem. Međutim, kroz vrijeme se to promijenilo i umjesto 2000, mi prošle godine imamo 433 ovaj, naših dragovoljaca, dragovoljki. Nema ih više. Pazite, a s druge strane, naši slavni pobjednici ratni u hrvatskoj vojski em stare, em su bolesni em ode u NATO ovaj davati njima Prema tome, mi Hrvatski suverenisti kao odgovorni i iznimno i iskusni ovaj branitelji i naših nacionalnih interesa, predlažemo našoj Vladi da hitno otvori pitanje vojnog osposobljavanja naše mladosti, da li to bude u nekakvim srednjoškolskim programima, da l' to bude dvomjesečni neki kampovi za vrijeme ljeta, za 2 mjeseca se jako puno toga treba naučiti iz razloga što inače možemo biti izloženi teškim ugrozama i napadima i ne daj Bože sad da negdje stvarno pukne gdje mi imamo ovaj u Mađarskoj, u Poljskoj, Litvi, u Bugarskoj, gore Rumunjskoj, Sredozemlju, bilo gdje, neki sukob, pa koga ćemo mi u pomoć poslati tim vojnicima? Ako bilo gdje pukne, pa Hrvat Hrvatu mora priskočiti u pomoć najprije. ako neće biti dovoljno, šta ćemo? Vidjeli smo za vrijeme potresa kakva je to strka ovdje i kad bude najveći problem, hrvatski narod gleda u svoju hrvatsku vojsku, ali te vojske nema. Prema tome, idemo osposobljavati i pričuvni sastav, dizat ga znam da je general Krstičević u tome već puno napravio, nadam se i novi ministar da će tome posvetit pažnju, da se možemo osloniti na našu Hrvatsku vojsku nije dovoljna samo hrvatska policija na hrvatskoj .../Govornik se ne razumije./... njih nema dovoljno. Pazite, to je jednostavno nespojivo da da jedan policajac kontrolira, zamislite vi, 1 km granice, kilometar jedan policajac stoji, pa nek on ima 2 drona, 5, ali ne mo'š to fizički, tu su brda, doline, potoci, migranti ulaze sa svih strana, ništa, ne mo'š ti njih zaustavit. I prema tome, tu treba kao civilizirani narodi, Slovenci, Talijani, Austrijanci, Nijemci, Amerikanci, molim vas lijepo, 3, 4 tisuće granice ovaj, dolje su prema Meksiku napravili zid 6 metara jer ne mogu se drugačije obraniti. I sad vele ove, prije dan, dva su rekli Amerikanci, pa kud ćemo slati pomoć u Ukrajini, mi smo 2,5 milijuna izbjeglica ilegalno sada na svoje područje SAD-a primili. Ajmo mi riješiti problem unutarnji. A mi Hrvati o tome ne razmišljamo, nama je samo prošle godine 62 tisuće tih ekonomskim migranata došlo i zatražilo azil u Hrvatskoj, 62 tisuće. Pa molim vas lijepo, pa nije utjeha, ah, njih je ostalo u Hrvatskoj samo 1000, svi su ošli u Europu za boljim životom, a naše papire imaju, naše dokumente. će ih netko u Norveškoj, u Danskoj, vidjet čekaj malo, pa šta ti hoćeš u Danskoj pomoći 1500 eura, a u Hrvatskoj si se prijavio za azil. Aj ti u Hrvatsku i tako možemo doći za 5, 6 mjeseci, 3, 4 godine da se svi oni vrate u Hrvatsku, a šta ćemo mi? Vi ćete mladi otić van trbuhom za kruhom, a mi brinuti o ekonomskim migrantima. E nećemo tako! Zato Hrvatski suverenisti postoje da vam to ukažu, osvijeste i da to zabrane! Najlakše birajte nas na sljedećim izborima, to vam je budućnost. Živjeli! A ja neću pljeskati, a sad ću vam reći zbog čega. Zbog toga što, ovdje se radi o osnovnoškolcima, znači o maloljetnicima iz Škabrnja, a maloljetnici po svim dokumentima UNESCO-a ne smiju se involvirati u političke govore pa zato vam neću pljeskati, neću vam dat ni opomenu jer vi to niste znali, pretpostavljam da niste znali, ali svi ostali su znali. Ja vas pozdravljam

Dobro, hvala vam lijepa. Doživjeli ste jedan lijepi miting od g. Sačića. Idemo dalje, HDZ, izvolite. Poštovani dopredsjedniče, poštovani tajniče, dame i gospodo zastupnici. Ovdje smo raspravljali o devet razloga kada Sabor donosi odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u operacijama EU ili NATO saveza.

mogu prijeći njezine granice ili djelovati preko njezinih granica na temelju odluke HS-a koju predlaže Vlada RH uz prethodnu suglasnost vrhovnog zapovjednika oružanih snaga predsjednika Republike ili na temelju čl. 7. st. 3. i 5. Ustava RH pokreće se postupak za donošenje odluke o prelasku granica RH oružanih snaga država članica NATO-a i Oružanih snaga RH angažiranih u okviru novog modela snaga NATO-a u'24.g.. Poštovani tajnik kao i svi sudionici u raspravi su jasno prezentirali u kojim se razlozima i u koja područja se upućuju Oružane snage RH i u kojem broju, a to je naša obveza kao članice NATO saveza i EU. Ako se nećemo tako ponašati tada ne bi trebali ni biti članica takvih saveza. Klub HDZ-a naravno daje potporu obvezama sudjelovanju Oružanih snaga RH u sastavu međunarodnih snaga. pošto je sve prije kazano ponavljati ne treba, repeticija ne treba sve znamo. Hvala vam lijepa, hvala vam na pozornost i neka nas ovo malo dragi Bog čuva. I sada u ime predlagatelja g. državni tajnik Zdravko Jakop. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovane uvažene saborske zastupnice i zastupnici. prije svega želim vam se zahvaliti na raspravi iz svake rasprave da se nešto naučiti. Ono što je bilo raspravljeno ova pitanja koja su ovdje bila na neki način apostrofirana izvući, mi to kažemo naučene lekcije i biti bolji sljedeći puta. Ali svejedno volio bi naglasiti nekoliko stvari da ne bi ostale ono na neki način otvorene. Kada je uvaženi saborski zastupnik Sačić govorio o novom modelu snaga ono 10, 30, 180 ima snaga i unutar 10 tako da i zato i je jedna od ako nisam bio možda dovoljno koncizan u obrazlaganju da se za 2024. donese kako bi se i unutar 10 dana kada možda nije dovoljno vremena da se se okupi HS na neki način moglo reagirati. Ja se nadam da neće trebati ni u RH ni izvan RH na takav način u 2024. reagirati, ali moramo biti spremni vi to dobro znate Tako da, a ono drugo što bi volio reći imamo hrvatske vojske i jučer i danas, imate ćemo je i sutra i ona je spremna za one, ja sam na početku rekao tri zadaće, ali sve te tri zadaće nama su jednako jednako važne i moramo biti jednako spremni za njih odgovoriti. I isto tako u onim pitanjima koja govore o narastanju spremnosti snaga i brojčanoj veličini, budite sigurni da je to jedno od najaktualnijih pitanja i koliko ja znam i novi ministar je za ovom govornicom nedavno spomenuo da mu je to jedan od ciljeva i ja se nadam da ćemo svi skupa zajedno naći odgovore, ne samo od onih 2000 Hrvatske vojske na hrvatskoj proračun koji je ovaj puta najveći u povijesti i praktički raste ovih zadnjih osam godina i sad smo došli ove godine do preko milijardu, sljedeće godine milijardu i 172 milijuna, će i nešto sredstava da bi nastavili sa projektima, a ti projekti su radio uređaji hrvatske proizvodnje i ja se nadam da će i druga ministarstva to prepoznati koja trebaju sustave veze. Isto tako svi svi ovih dana govorimo o višenamjenskom borbenom avionu, infrastruktura koja može nije ovdje bila spomenuta, ja se nadam da ćete uskoro vidjeti i neke od tih slikica ide svojim tijekom i uz letjelice to će biti najmodernija infrastruktura, ja sam prošao recimo svijeta pa ovoga mogu tako slobodno reći, koja će biti prije svega za, za ljude koji će opsluživati letjelice ali i ostale potrebe koje su da bi te letjelice bile operativne. Nastavljamo sa projektom Bradley, vidjeli ste ovih dana mogli pročitati da su prva sredstva ovdje. Đuro Đaković radi na tome da svoju infrastrukturu prilagodi i tom zahtjevu i ja sam uvjeren da ćemo kao što smo i druge projekte sa strateškim partnerom koji je bio ovdje danas već više puta spomenut, da pitanja suradnje što se tiče Hrvatske i tog partnera, neće se dovodit nikako u pitanje i da ćemo i taj projekt privesti kraju jer s njim imamo uz Bradley još i Black Hawk jer smo išli u smjeru zamjene u biti tehnike istočnog porijekla sa, sa zapadnim što mislim da je apsolutno dobar smjer. Normalno trebat će nam jedno vrijeme za to prijelazno razdoblje i zadržat ćemo u tom vremenu sposobnost. Isto tako kad govorimo o sredstvima za kopnenu vojsku o Patriama tu isto su pregovori u tijeku, mi sredstva imamo planirana kako bi i ta sredstva povećali brojčanu veličinu al ne samo brojčanu veličinu nego i borbenu spremnost ovoga i sposobnost. Kad govorimo o misijama mi smo se uvijek znali pohvaliti i pohvalit ću se onda i danas, da praktički naši vojnici u svim tim misijama, su opremljeni opremom koja je proizvedena u RH tako tako da to je i danas tako i nadam se da će to tako biti i u budućnosti, ali u 2024. svakako ne. S mrtve točke ide i ona je ovdje spomenut obalni ophodni brod i ja se nadam da će biti razuma i razumijevanja kako bi se i tu stvari išle naprijed. Nitko ne brani brodogradilištu da i danas radi na tome. Mi smo sve one naše račune platili pa imamo i mogućnosti platiti i one koji će biti u budućnosti. je aktualno od danas i u Europi i u svijetu je pitanje streljiva, po tom pitanju isto tako ovoga radimo i određene odluke, kako Vlade su u tijeku i i to ide svojim smjerom. Možda nije puno rečeno ovoga da bi čovjek preživio na bojištu, treba mu i medicinska pomoć tako da i u tom smjeru opremamo Hrvatsku vojsku i naše oružane snage i sa ROV2, ROV2, razinom i ona bi trebala biti možda i, i na upotrebi ne samo Hrvatskoj vojsci nego ako, zlu ne trebalo, budući da sudjelujemo i u operacijama potpore miru ali i u, i u katastrofama, nadam se da je nećemo trebati ali imat ćemo ju ovdje. I na kraju evo, još jedanput zahvaljujem svima na, na raspravi. naš posao i naša zadaća je biti spreman i odgovoriti na sve ovoga zahtjeve, pogotovo na koje su definirani Ustavom i zakonom i na to smjeru radimo dok, dok smo živi i to ćemo tako ovoga raditi. Želim vam sve najbolje budući da smo blizu Božića i Nove godine i puno sreće i uspjeha kako ovdje na poslu, tako i u obiteljima. Hvala lijepa. Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, iz ove rasprave mogli ste vidjeti da manje-više svi klubovi će podržati upućivanje hrvatskih vojnika u ove misije koje ste predložili i to je dobro, ne samo zbog toga što smo mi članovi pa je to neka obaveza iz našeg članstva u NATO-u ili EU nego što je to u našem interesu. U interesu nacionalne sigurnosti i kao što ste rekli u interesu i uvježbavanja naših oružanih snaga. I mislim da to treba naglasiti. Naravno može se govoriti o svih, o svim nedostacima koje ima bilo koja organizacija pa tako npr. i NATO savez, ali moramo i biti odgovorni i poslati hrvatskoj javnosti tu poruku da je u našem interesu da imamo i to savezništvo sa SAD-om, da Europa ima to savezništvo s SAD-om, čak i onda kada se i u Senatu donose krive odluke, kao što su ju znali donijet kad su odbili i Ligu nacija svojedobno, ali to savezništvo transatlantsko je bitno zbog zbog sigurnosti Europe ali naravno prvenstveno za nas zbog naše nacionalne sigurnosti. **Radin, Furio Furio (Nezavisni)** Dobro, hvala lijepa. Zaključujem raspravu i glasat ćemo kada se steknu uvjeti.